Poštovane kolegice zastupnice i poštovane kolege zastupnici u Hrvatskom saboru, nastavljamo u plenarnom zasjedanju Hrvatskog sabora po utvrđenog dnevnom redu. Sada je na redu - Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2013. godinu Hrvatska narodna banka podnijela je ovo izvješće na temelju članka 62. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Prijedlog izvješća ste primili. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik HNB-a dodatno obrazložiti? Da. Poštovani Boris Vujčić, guverner HNB-a. Izvolite guverneru. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici Sabora RH, dame i gospodo. Pad BDP-a je obilježio i prošlu godinu. BDP je pao realno za 1% i to je bila veća 5. godina za redom smanjenja ili stagnacije BDP-a, što znači kumulativni pad od kraja 2008. za 12%. Prošle godine pad BDP-a rezultat je pada domaće agregatne potražnje uz blago pozitivan, gotovo neutralan doprinos neto inozemne potražnje. Promatramo li elemente BDP-a možemo vidjeti da je osobna potrošnja realno smanjena za 1%, usred smanjenja realno raspoloživog dohotka, najviše pod utjecajem manjeg broja zaposlenih i zbog smanjenje prosječne realne neto plaće, smanjenih transfera, a također zbog nastavka razduživanja sektora kućanstva. Bruto investicije u fiksni kapital su također smanjene za 1% što je također 5. godina smanjenja investicija, tako da prošle godine na strani domaće agregatne potražnje jedna javna potrošnja je blago povećana za 0,5%. Promatrano sa proizvodne strane, padu cjelokupne gospodarske aktivnosti u 2013. je najviše pridonijelo smanjenje bruto dodane vrijednosti u prerađivačkoj industriji, dok se rastom ističe nekoliko uslužnih djelatnosti, većinom povezanih sa javnim sektorom. U takvim uvjetima kretanja na području tržišta rada nastavila su se pogoršavati. Premda je u prvih 8. mjeseci bila vidljiva stabilizacija zaposlenosti, pa su ostvarenja na tržištu rada bila nešto povoljnija nego u prethodnoj godini, pod kraj 2013. godine, znači u zadnjem kvartalu naglo su se … nepovoljni trendovi zbog čega se prosječan broj zaposlenih na godišnjoj razini smanjio za 1,5%. U ukupnom padu broja zaposlenih u 2013., negativna kretanja su pridonijela u gotovo svim djelatnostima gospodarstva, osim u pojedinim uslužnim djelatnostima i javnom sektoru. Istovremeno, broj nezaposlenosti se povećao u odnosu na 2012. sa 15,8 na 17,1%. Nakon dugog niza godina saldo tekućeg računa RH je prošle godine bio pozitivan iznosio je prema nedavno revidiranim podacima oko 1% BDP-a. Trebalo je dakle duboko ući u krizu da bi se eliminirao hrvatski tipično vrlo visok negativni saldo tekućeg računa što jasno pokazuje koliko je neodrživ bio model rasta prije krize koji se bazirao na visokom deficitu tekućeg računa platne bilance. Zasnovan je na velikom inozemnom zaduživanju i priljevu kapitala koji nije bio usmjeren pretjerano u izvoznu proizvodnju nego znatno više u domaću finalnu potrošnju koja, kao što smo rekli je ona koja trenutno doprinosi i dalje smanjenju BDP-a. U isto U isto vrijeme na kapitalnom računu tokove kapitala s inozemstvom u 2013. prije svega odredilo je snažno zaduživanje države. Banke su se nastavile razduživati iako slabijim intenzitetom nego 2012. godine. Usred daljnje suzdržanosti inozemnih ulagača priljevi izravnih vlasničkih ulaganja su dodatno smanjeni, a nova ulaganja ostvarena su uglavnom kroz ulaganja u područja nekretnine, financijskog posredovanja, trgovine na malo i proizvodnji metala. Znatno niža dobit domaćih poduzeća u stranom vlasništvu utjecala je i na … zarade koje ulaze jednim dijelom, znači, u izravna ulaganja, a koja su bila prošle godine negativna. Bruto inozemni dug je blago porastao sa 44,9 milijardi eura na kraju 2012., na 45,6 milijardi eura pri čemu su se banke i poduzeća razduživali, a država dodatno zadužila. Neto inozemni dug se međutim blago smanjio sa 26,2 na 25,8 milijardi eura. Iako je razina inozemnog duga u odnosu na BDP već duže stabilizirana na razini oko 100% BDP-a, odnosno 105% prošle godine, Hrvatska je zbog visoke razine i potreba za refinanciranjem i dalje izložena rizicima naglih promjena u tokovima kapitala na međunarodnom financijskom tržištu ili značajnijih naglih promjena troškova zaduživanja. Ukupni rezultat kretanja tekućeg i kapitalnog računa platne bilance bio je porez deviznih pričuva HNB-a. Bruto međunarodne pričuve RH iznosile su na kraju 2013. 12,9 milijardi eura, što je za 14,9% više nego na kraju 2012. godine. Neto međunarodne pričuve dosegle su 10,5 milijarde eura, odnosno povećale su se 3,3%. Devizne pričuve RH dakle kontinuirano rastu, međutim iz sasvim različitih razloga u razdoblju prije krize od onih u krizi, ali takvo kretanje pričuva također govori da HNB sve vrijeme, bez obzira na prirodu razloga rasta pričuva nije branila tečaj kune kako se nerijetko percipira od slabljenja i navodnog čuvanja neodrživo procijenjene razine. HNB provodi politiku tzv. upravljanja … tečaja, tj. tečaj dominanto određuje samo tržište a HNB intervenira na deviznom tržištu zapravo rijetko i s ciljem da spriječi nagle velike oscilacije tečaja. HNB je pravovremeno diversificirao portfelje deviznih pričuva u skladu sa mjerama smanjivanja kamatnog rizika tijekom krize, formirajući tzv. HTM Holt to Maturity portfelj odnosno portfelj instrumenata koji se drže do dospijeća, a to se pokazalo u uvjetima ekspanzivnih monetarnih politika Hrvatske narodne banke za 2013. godinu. Tko je i 16 milijuna kuna i bili su 32,4% više nego u 2012.godini. troškovi poslovanja iznosili su 296 milijuna i bili su za 1,1% veći u potpunosti zbog povećanja troškova tiskanja novca. Ostvarena je neto dobit od 736 milijuna kuna od čega je u opće pričuve raspoređena 303 milijuna, a u državni proračun transferirano 432 milijuna kuna. Opreznom politikom minimiziranja kamatnog i valutnog rizika HNB se tako nije pridružio nemalom broju europskih središnjih banaka koje su tijekom krize ostvarivale gubitke. Deviznim transakcijama središnje banke s državom poslovnim bankama i u zadnje vrijeme Europskom komisijom, nakon ulaska Hrvatske u EU, neto je otkupljeno 341,3 milijuna eura i tako kreirano 2,6 milijardi kuna. Prosječan višak likvidnosti monetarnog sustava povećao se u 2013.na 5 milijardi kuna, a prosječna prekonoćna kamatna stopa na međubankovnom tržištu spustila se na do sada najniže zabilježenu razinu od 0,37%. U skladu sa opisanim uvjetima na novčanom tržištu HNB je u travnju 2013.smanjio kamatnu stopu na prekonoćne depozite kreditnih institucija kod HNB-a sa 0,25% na 0%, a u prosincu je smanjena i stopa na lombardne kredite 6,25% na 5%. Povećanje međunarodnih pričuva ujedno znači i kreiranje nove dodatne likvidnosti. Iza svakog eura deviznih ulaganja stoji odgovarajući iznos kuna u domaćem sustavu. Zbog karakteristika hrvatskog novčanog sustava povećanje deviznih pričuva i postupno smanjivanje obveznih kunskih pričuva osnovni su i sasvim dovoljni tokovi kreiranja novog novca i nove likvidnosti. I bez klasičnih operacija otvorenog tržišta koje koriste mnoge druge središnje banke sa zanemarivom razinom obveznih pričuva i drukčijom strukturom aktive svojih bilanci HNB vodi vrlo akomodativnu monetarnu politiku odnosno vrlo ekstenzivnu politiku primarnog novca. Razlozi zbog kojih se to ne ogleda u dovoljnoj mjeri u ekspanzivnijem rastu novčane mase leži međutim izvan domašaja same monetarne politike. izvan domašaja te politike stoje razlozi zbog čega nema novog kreditnog investicijskog ciklusa, zašto nema većih javnih i privatnih investicija, a posebno privatnih investicija u izvozno orijentiranu proizvodnju sa osiguranim plasmanom na inozemna tržišta koja bi bila kao što ponavljamo već duže vrijeme na najučinkovitiji element rasta gospodarske aktivnosti. Zato su i svi dosadašnji pokušaji i modeli poticanja kreditnog rasta koje je HNB poduzimao, bili samo djelomično uspješni. S ciljem poticanja kreditiranja gospodarstva Središnja banka je u posljednjih nekoliko godina omogućila provođenje različitih programa kreditiranja gospodarstva. Jedan od njih program razvoja gospodarstva kojeg u suradnji sa HBOR-om Središnja banka pokrenula sredinom 2012.završio je na kraju 2013.godine. Stoga je HNB potkraj 2013.godine pokrenuo novi model usmjeren na podupiranja kreditiranja poduzeća koji je također kao i prethodni modeli uključivao spuštanje obvezne pričuve s 13,5% na 12%. No ovog puta sredstva oslobođena smanjenjem stope obvezne pričuve banke su istovremeno morale plasirati u trogodišnje obvezne blagajničke zapise HNB-a koje Središnja banka otkupljuje prije roka dospijeća samo u slučaju povećavanja kredita odobrenih poduzećima. Unatoč vođenju politike naglašeno visoke likvidnosti, kretanje monetarnih i kreditnih agregata u 2013.i nadalje je održavalo izostanak oporavka u realnom sektoru gospodarstva. Neto inozemna aktiva monetarnog sustava povećavala se zahvaljujući poboljšanju inozemne pozicije Središnje banke, ali i poboljšanju neto inozemne pozicije kreditnih institucija kod kojih je razduživanje prema inozemstvu bilo manje izraženo nego 2012. Neto domaća aktiva sustava zabilježila je umjeren rast pri čemu su se u njezinoj strukturi najsnažnije povećali plasmani središnjoj državi dok su plasmani ostalim sektorima, ako ako isključimo tečajne promjene i jednokratne učinke ostali gotovo nepromijenjeni. Kod poduzeća je zabilježen lagani rast kreditiranja od 2% dok se sektor stanovništva nastavio razduživati i stopa rasta kredita sektoru stanovništava je iznosila minus 1,6%. Ostvarene promjene neto domaće i neto inozemne aktive rezultirale su porastom ukupnih likvidnih sredstava odnosno M4 za 2,9%. Jedan od najznačajnijih čimbenika skromnom rasta kredita poduzećima leži u njihovoj nedovoljnoj kapitaliziranosti i u raširenom nedostatku raspoloživih kolaterala, pa bi kao što smo par puta naglasili kao poticaj kreditiranja učinkovitije u ovom trenutku bili programi podjele rizika i garancijskih shema za mala i srednja poduzeća. Međutim visoka likvidnost i akomodativna monetarna politika snažno je utjecala na kamatne stope na tržištu novca. One su pale na svoje do sada najniže razine, a slijedili su ih i prinosi na trezorske zapise Ministarstva financija za sva dospijeća i valutne nominacije što je omogućavalo vrlo izdašno i povoljno zaduživanje države i u kunama i u eurima na domaćem tržištu na rokove jedne do dvije godine. Istodobno su porasle kamatne stope na dugoročne državne obveznice izdane na domaćem i međunarodnom tržištu pod utjecajem rasta premije rizika zemlje. Dugotrajno razdoblje … likvidnosti financijskog sustava pridonijelo je i blagom smanjenju pasivnih kamatnih stopa banaka u 2013.godini dok su aktivne kamatne stope ostale stabilne. Što se tiče niske inflacije kao osnovnog zakonskog cilja Središnje banke inflacije u Hrvatskoj mjerena je indeksom potrošačkih cijena i u 2013. iznosila je 2,2% Mjereno mjesečnim međugodišnjim stopama inflacija se smanjivala tijekom 2013. godine s relativno visokih 4,7% u prosincu 2012. na samo 0,3% u prosincu 2013. pri pri čemu se najviše smanjio doprinos cijena energije i prehrambenih proizvoda. Na usporavanje inflacije tijekom 2013. djelovali su s jedne strane kratkoročni čimbenici, osobito prelijevanje pada cijena sirove nafte, prehrambenih i drugih sirovina na svjetskom tržištu na domaće cijene, povoljan učinak baznog razdoblja povezanog s povećanjem poreza na dodanu vrijednost i administrativno reguliranih cijena početkom 2012. godine, te pojačanja konkurencija nakon što su se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju ukinule preostale zaštitne carine za zemlje članice S druge strane slaba domaća potražnja te odsustvo domaćih troškovnih pritisaka čimbenici su koji već nekoliko posljednjih godina kontinuirano pridonose ostvarivanju niske stope inflacije. Kada govorimo o drugoj glavnoj zadaći HNB-a, brizi za stabilnost financijskog sustava i superviziji banaka želim još jednom ponoviti činjenicu da bankovni sektor u Hrvatskoj nije bilo mjesta sa kojeg je krenula kriza kao što je to bio slučaj sa svjetskom financijskom krizom, nije ga trebalo sanirati na teret poreznih obveznika niti je zbog njega U drugim zemalja dogodilo se to da je upravo financijski sektor bio okidač krize koja se onda prelila u realni sektor i koja je izazivala širenje deficita i javnoga duga te na taj način eliminirala prostor fiskalnim politikama za kontra cikličnu politiku tijekom krize. Stabilnost i robusnost bankovnog sektora je osiguravala vanjsku likvidnost zemlje i uredno financiranje proračunskog deficita i može se ustvrditi da je bila i razlog izostanka osjetnije kontrakcije kredita koji se inače u takvim uvjetima mogao očekivati i koji se je desio u većini drugih ekonomija. Tijekom krize, znači u 5 godina krize do kraja 2013. znači od 2008. Hrvatska je zabilježila najviši rast kredita u poduzećima od svih 28 zemalja Međutim, dugogodišnja kriza i pad BDP-a sve se više neizbježno, nepovoljno odražava i na bankovni sustav, na veličinu, strukturu i kvalitetu ukupne bilance te profitabilnost bankovnog sustava. Ukupna imovina banaka smanjila se u 2013. za 1,8 milijardi ili 0,5%. Na to su utjecale regulatorne promjene na području klasifikacije plasmana, prodaja dijela potraživanja jedne banke i izlazak Centar banke iz sustava. Izostanak snažnijeg oporavka kreditne aktivnosti, nastavak nepovoljnih gospodarskih kretanja te starenje portfelja kredita utjecali su na nastavak pogoršavanja pokazatelj kvalitete kredita. Udio djelomično nadoknadivih i nenadoknadivih plasmana porastao je sa 13,9% koliko je dosegao na kraju 2012. na 15,6% na kraju 2013. A taj bi porez bio još izrazitiji da jedna banka nije prenijela dio problematičnih plasmana na poduzeću u vlasništvu banke matice. Pri tome su najveći učinak na smanjenje kvalitete ukupnih kredita imali krediti u trgovačkim društvima kod kojih je udio problematičnih kredita dosegnuo 28,1%. Paralelno se kontinuirano smanjivala pokrivenost problematičnih kredita ispravcima vrijednosti. Zato su donesene i nove regulatorne mjere koje su uz pripremu najznačajnijih bankarskih grupa za provjeru kvalitete imovine koju provodi Europska središnja banka a koja se upravo odvija ove godine dovele do značajnog povećanja pokrivenosti problematičnih kredita ispravcima vrijednosti. Uz povećanu pokrivenost rezervacijama tu je i visoka stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala najviša u Na kraju godine iznosila je 21% što jamči da je u iznimnom slučaju malo vjerojatnih dodatnih naglih stresova poput dodatnog jačeg pada bruto domaćeg proizvoda sustav u cjelini može izdržati i zadržati stabilnosti. Dobit banaka značajno se smanjila i u 2013. a pokazatelji profitabilnosti dodatno se pogoršali. Najveći učinak na pad dobiti proizašao je iz znatnog porasta troškova ispravaka vrijednosti i rezerviranja što je ponajprije povezano sa izmijenjenim pravilima klasifikacije plasmana i kao što sam rekao pripremom najvećih bankarskih grupa za ocjenu kvalitete aktive koja se ove godine provodi. A time se želi postići objektivnije procjenjivanje vrijednosti kolaterala i pravodobno priznavanje mogućnosti nastanka gubitaka. Padu dobiti također je pridonijelo smanjenje neto kamatne marže pod utjecajem lošije naplate kamatnih prihoda ali i nižih tržišnih kamatnih stopa. Pritiske na profitabilnost banke su ublažile boljim upravljanjem troškovima, posebice …/Govornik se ne razumije…/… na financijskom tržištu, te smanjenjem općih troškova poslovanja. Pokazatelje profitabilnosti spustili na najnižu razinu od 1998. pri čemu je profitabilnost prosječne imovine iznosila 0,3% a profitabilnost prosječnog kapitala svega 1,3%. Zaključno, temeljni ciljevi Središnje banke, stabilnost cijena i bankovnog sustava i dalje se uspješno ostvaruju. A efikasnost učinaka monetarne politike na kreditnu aktivnost i povećanje domaće agregatne potražnje unatoč vrlo ekspanzivnoj monetarnoj politici kao i dodatnim programima poticanja kreditiranja poduzeća ostaje ograničenja na strani ponude, odnosno strukturnih uvjeta investicijske klime kao i polaganim izlaskom iz tzv. recesije bilanci uzrokovane visokim razinama duga. Hvala i vama poštovani guverneru. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje, poštovani zastupnik Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine guverneru sa zamjenikom. sa zamjenikom. Jedno vrlo interesantno izvješće, u početku vrlo loši pokazatelji države u svim segmentima i dobri pokazatelji HNB-a. I temeljem tog izvješća nameće se jedno logično mišljenje, razmišljanje a i pitanje vama, ja sam iskreno govoreći očekivao da ćete možda vi više o tome reći u svom uvodnom obrazloženju iz razloga što se to često i spominje u ovim saborskim raspravama. A to da li je centralna banka mogla sa nekakvim projektima, sa zajedničkim djelovanjem sa Vladom Republike Hrvatske značajnije utjecati da se pokrene gospodarstvo u Republici Hrvatskoj jer evidentno je iz vaših zadnjih rečenica da ono što je na svu sreću u Hrvatskoj ostalo stabilno, a to je bankarski sektor, ustvari kompletan financijski sektor Republike Hrvatske, zadnje dvije godine bilježi smanjenu dobit i pitanje je šta će biti sa njihovom aktivom. bilo bi logično da se nakon ovog uvodnog obrazloženja gdje ste iznosili makroekonomske pokazatelje da ste iznosili određene pokazatelje HNB-a, da li možda i svoje razmišljanje i viđenje kako bi se ili mogao ili se ne može temeljem zakonske regulative centralna banka uključiti u neke procese. I druga stvar, koliko su uvjeti za takvo djelovanje centralne banke smanjeni u ovom trenutku kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju i pozicija centralne banke je malo drugačija. mislim da bi možda i tijekom sljedećih javljanja u ovom domu danas mogli govorit o tim stvarima jer ovo su tehničke stvari, a s obzirom na već šestu godinu krize koja vlada u Republici Hrvatskoj mislim da sve zanima i da konačno raščistimo to da li centralna banka može ili ne može, da li centralna banka može više riskirati i pomoć zajedno sa bankarskim sektorom jer je evidentno da je najveći problem hrvatskog gospodarstva niska kapitaliziranost… **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. **Šuker, Poštovani guverneru imate mogućnost poslovničku odgovoriti na repliku i u toku i u tijeku rasprave mogućnost iza svakog zastupnika i njegovog govora ili kluba 5 minuta i na kraju 30 minuta. Sad izvolite sa odgovorom na repliku. **Vujčić, Boris** Hvala lijepo. Hvala lijepo na pitanju. Što se tiče pitanje je dobro, o tome cijelo raspravljamo, ali ono što mogu reći da centralna banka može učiniti to centralna banka radi, znači centralna banka praktički vodi već dugo vremena politiku nulte kamatne stope. Način na koji mi plasiramo dodatnu likvidnost je po kamatnoj stopi od 0% što je niže od praktički svih ostalih unije koje nisu u eurozoni. Znači centralna banka Hrvatska ima nižu kamatnu stopu nego ostalih 10 zemalja koje nisu u eurozoni. To je jedna stvar, to je utjecalo na to da su kamatne stope pale na najniže razine od kada uopće vodimo neovisnu monetarnu politiku u Hrvatskoj.I rekao sam da je prošle godine na novčanom tržištu kamatna stopa pala na razinu od 0,37%, znači i da je višak likvidnosti 5 milijardi kuna. Što to znači? Mi smo kreirali toliku likvidnost po kamatnoj stopi od 0% da banke prekonoćno drže u HNB-u 5 milijardi kuna, a ne plasiraju ih gospodarstvu. To je ono što može napraviti monetarna politika. Kao što sam rekao, mi možemo dovesti konja do vode, ali ga ne možemo natjerati piti. Naime, banke ni po kakvoj kamatnoj stopi neće dati kredite, ako ne vjeruju da će im se oni vratiti. Znači mi možemo vrlo jeftino novac plasirati, ali vi nećete dati taj novac ukoliko vam se neće vratiti jer ćete ostvariti gubitak. U ovom trenutku problematični plasmani, znači nenaplativi plasmani su dosegli razinu u gospodarstvu od 28%, što znači da se gotovo svaki treći kredit koji banke daju ne vraća i u tome je osnovni problem. Ali to nije problem samo u Hrvatskoj, to je problem u cijeloj Europi. Zašto, zato jer se nalazimo u onome što se zove recesija bilanci. Drugim riječima, razina duga prije krize je dosegla toliku razinu da bez obzira koliko akomodativna monetarna bila poduzeće i stanovništvo se moraju razduživati. **Leko, Josip (SDP)** Sa replikom i odgovorom na repliku vrlo smo rekao bih rezolutni u završavanju, a imate priliku u toku rasprave. Da li predstavnici odbora žele iznijeti svoja stajališta vezano za izvještaj HNB-a? Ne. Onda idemo u raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Liste nezavisnih zastupnika i zastupnici Damir Kajin i Ivan Grubišić. gospodine guverneru, gospodo zastupnici. Da, evo sad smo čuli u ovoj replici da centralna banka ima najniže kamatne stope u Europi, ali naša banka ima nažalost najveće kamatne stope. Vjerojatno razlog leži u tome što je svaki treći kredit u Republici Hrvatskoj kad govorimo o gospodarstvu, a o tome malo kasnije, de facto nenaplativ. S druge strane, kad govorimo o HNB-u mi de facto govorimo ako se tako smijem izraziti, pod navodnicima, da me ne bi netko krivo shvatio, o četvrtoj vlasti i utoliko neovisnost HNB-a mora biti apsolutno zajamčena. U uvodu ovog velikog godišnjeg izvješća za 2013. godinu koji nam je dodijeljen u 5. mjesecu govori se o čitavom nizu makroekonomskih parametara pa ću ja povući jednu paralelu 2008.-2013. Znači 2008. sve kompanije u Republike Hrvatskoj ostvarile su prihod u iznosu od 709,8 milijardi kuna, 2013. 612,4 milijarde kuna, to je -97,3 milijarde kuna. Ili dobit 2007.hrvatskih kompanija iznosila je 17,2 milijarde kuna, 2013. 3,15 milijardi kuna. Mi smo u periodu 2008. do 2013. izgubili 103 000 radnih mjesta ili 2008. imali smo 933 000, 000, poduzeća koji su zapošljavali taj broj 933 000 ljudi, a 2013. 830 000 ljudi. Obveze gospodarstva kad govorimo o kamatama sa 58,1 milijardu kuna popele su se na 69 milijardi kuna u tih 4-5 godina krize. I ono što je možda najveći problem, što su investicije 2008. iznosile 89,6 milijardi kuna, a 2013. 37,4 milijarde kuna. Znači godišnje danas je 50 milijardi kuna manje investicija no što je bilo pred krizu. Jednom rječju, sve se to odrazilo na centralni proračun i recesija je proračunu ili proračunima zajedno sa lokalnom samoupravom u tom periodu skratila preko 100 100 milijardi kuna. Godišnje preko 20 milijardi kuna. Možemo slobodno reći godišnje jednu cestu od Zagreba dole do Splita. Međutim, ono što je najbitnije a što je rekao, spomenuo guverner da iz hrvatskih banaka nije krenula ova gospodarska kriza u Republici Hrvatskoj. Banke samim time nije trebalo sanirati. Međutim, isto tako bi bilo dobro da upravo od guvernera Hrvatske narodne banke konačno čujemo sa koliko milijardi kuna je Hrvatska država ili hrvatsko društvo saniralo bankarski sustav u drugoj polovici devedesetih odnosno za koliko je nakon toga milijardi kuna tako saniran bankarski sustav pod navodnicima rasprodan. Sigurno je jedno, da je u nekoliko godina dobit banaka zapravo pokrila kupnju, a što to konkretno znači da su banke de facto pod navodnicima orobile Hrvatsku. Za ove gospodarske parametre koje je spominjao i guverner uz sve pohvale za stabilnost koju nam je s druge strane Hrvatska narodna banka jamčila suodgovorna je i Hrvatska narodna banka. Ovdje u ovom izvješću se kaže da je u 2013. godini HNB održala likvidnost monetarnog sustava i istodobno održala stabilnost tečaja kune. I jasno, danas kod prezaduženog gospodarstva kada se svaka treća kuna ne vraća kod prezaduženih građana koji svaku četvrtu ili petu kunu ne vraćaju stabilnost kune da se tako izrazim treba čuvati kao zjenicu oka svoga. Gdje smo mi danas 2014. godine? Sumnjam da će ove godine bruto društveni proizvod rasti. Bojim se pomalo i za sezonu, nije krenulo onako kako smo očekivali. Evo u petom mjesecu bilježimo u Istri -10%, u Hrvatskoj -13% glede tih ostvarenih noćenja. Ljudi su zabrinuti. Želim vjerovati da će se to promijeniti, ali ipak primjećujemo da u prvom tromjesečju bilježimo rast izvoza za 7,6%, deficit robne razmjene je smanjen za 5,6%. Zbog sezone pada i nezaposlenost, ali to je uspoređivao i guverner. I ona je danas ipak veća u usporedbi, još uvijek veća u usporedbi sa 2013. za nekih 5741 zaposlenog. Ono što je isto tako interesantno primijetiti da rast neto obveza stranim kreditorima u prvom je tromjesečju porastao za 1,3 milijarde eura. U prvom se tromjesečju znači 2014. neto inozemna zaduženost znači povećava za tih 1,3 milijarde eura kao posljedica rasta bruto inozemnog duga i istodobno smanjenja inozemne imovine. A rastu obveza prema inozemnim vrijednosnicama za 0,8 Najviše su pridonijela privatna nefinancijska poduzeća pri čemu se ističe zaduženje najvećeg hrvatskog koncerna koje je gotovo u cijelosti iskoristilo ta sredstva za refinanciranje obveza u travnju. Ono što je isto tako spomenuti to su podaci koje ističe i guverner. Na strani 81. poslovna kretanja kreditnih institucija, pa se kaže da kreditna aktivnost banaka prema privatnom sektoru i u 2013. bila je slaba. Kvaliteta portfelja nastavila se pogoršavati. Izuzmu li se izvanredni utjecaji pri čemu je najveći bio utjecaj prodaje potraživanje te regulatornih i metodoloških promjena imovina banaka vrlo je blago porasla, a dobit i operativni rezultati banaka nastavili su pad započet 2012. I sad da ne citiram sve to činjenica jeste da kada to naprosto pogledamo dobit hrvatskih banaka koja drastično pada, ali i nešto kasnije vidimo da u Hrvatskoj na današnji dan imamo 29 banaka, imamo 1 štedionicu, imamo 5 stambenih štedionica. A kad govorimo o imovini banaka prema vlasništvu onda vidimo da 5,1% tog vlasništva, znači banke su, znači 5,1% su u vlasništvu domaćih dioničara, 5,3% u vlasništvu Hrvatske države. To je ta Poštanska banka i 89,7% su banke u većinskom vlasništvu stranih država. Najveći broj banaka njih 6 u svojem vlasništvu imali su dioničari iz Austrije. Udio imovine tih banaka u ukupnoj imovini banaka iznosio je na kraju 2013. 60,5%, pa onda imamo Talijani 4 banke 18,3% i onda je sve ovo ostalo to su dioničari iz Mađarske, Francuske, San Marina, Švicarske, Srbije, Turske i tome slično. Kada govorimo o dobiti naših banaka onda vidimo da više iznosi dobit THT-a recimo, nego svih hrvatskih banaka zajedno. Ne više, nego dvostruko više. Normalno da će netko odmah se upitati zašto smo prodali THT kao što ja pitam za koliko smo konačno da dobimo jedan meritoran sud prodali sanirani bankarski hrvatski sustav koncem devedesetih godina. Normalno da nas najviše vrijeđa da su krediti u Hrvatskoj dvostruko veći od onih recimo u Austriji, Italiji, nije bitno, Francuskoj, da ne govorimo Švicarskoj. Ali ono što je svakako bitno spomenuti da u 2013. godini banke su ostvarili jednu milijardu kuna dobiti iz poslovanja koje će se nastaviti prije poreza što je bilo čak 2,3 milijarde kuna odnosno 69,7% manje od dobiti ostvarene u 2012. godini. Znači, 2012. godine dobit banaka 3,3 3,3 milijarde kuna, 2013. milijardu i 18 milijuna kuna, 2011. čak 4,6 milijardi kuna. Lošem poslovanju nikoga pa ni hrvatskih banaka ni na koji način nitko se jasno ne bi smio radovati jer vidjeli smo što je destabilizacija tog bankarskog sustava značila za mnoge zemlje u inozemstvu. No bez obzira, gospodin Grubišić ćete vi? Evo, i sada prepuštam ovo vrijeme, ja se izvinjavam gospodinu Grubišiću ali dobro. Možda samo jednu rečenicu da kažem? Dobro, neću ništa. Kasnije ću. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Drugi dio poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče. Skoro je potrošio vrijeme pa evo sad par riječi samo. Pozdravljam guvernera banke, predsjednika Sabora, kolege i kolegice zastupnike. Koliko sam ja pročitao izvješće i Odbora za financije izgleda mi da po svim pokazateljima Hrvatska i dalje produbljuje svoju krizu i da nema naznaka izlaska iz ove duboke recesije. Raste nezaposlenost, vanjski dug također raste, postajemo sve siromašniji a budućnost sve neizvjesnija. Ovaj kako kažemo Visoki dom troši ogroman novac poreznih obveznika i mi smo dužni njima koji nas plaćaju očito dati izvješće i stavove koji bi mogli uputiti na bolje sutra u našem narodu. Ja smatram da su nam potrebne ne kozmetičke promjene o kojima stalno govorimo nego korjenite i strukturalne promjene ne neka kozmetika. Naravno nužno je potrebno htjeli mi to ili ne htjeli zamijeniti partitokraciju koja je po mom mišljenju na djelu sa demokracijom. A demokracija ili postoji ili je nema ili je moramo uspostaviti. Evo, toliko prigodom Izvješća Hrvatske narodne banke. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani zastupniče. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Martina Dalić. Izvolite kolegice Dalić. Poštovane kolegice i kolege, pa evo u vrijeme ovoga izvješća na koje se odnosi postojanje HNB-a i 2013. godinu Hrvatska je postala članica EU. I to članstvo u EU se na određeni način očekivalo se, željelo se i bilo je mišljeno i ciljano da naravno to članstvo u EU postane dio naše svakodnevnice i dio našeg uobičajenog života, a ne samo neko vanjsko-političko pitanje koje se zbiva negdje drugdje. Dijelom u manjem dijelu iz guvernerova izvješća i on je sam naveo način na koji članstvo u EU jest utjecalo i utječe na položaj HNB-a. Hrvatska narodna banka je ulaskom Hrvatske u EU postala članicom sustava europskih centralnih banaka, a ustvari iako volimo o tome puno i često govoriti da je ulazak Hrvatske u EU za centralnu banku donio neka ograničenja u vođenju monetarne politike, u suštini donio je samo jedno ograničenje odnosno donio je samo jedan zahtjev koji se svodi na to da je članstvom u EU dodatno se utvrdio i zahtjev i odgovornost HNB-a da vodi profesionalnu, kvalitetnu i nepristranu monetarnu politiku. Zato iako ponekad u ovome Domu, a vidjet ćemo kako će se danas razvijati stvar, ponekad vode se vrlo žestoke rasprave o tome što bi, kako bi, zašto bi i na koji način bismo mogli iskoristiti monetarnu politiku i na koji način bi se HNB mogla i trebala uključiti u tzv. tzv. mogu reći ili dopustite izraz bitku za gospodarski oporavak. Odgovor je ustvari samo jedan, samo jedan, HNB gospodarskom oporavku može, treba pridonositi na samo jedan način, a to je da vodi odgovornu monetarnu politiku koja će osigurati makroekonomsku stabilnost a sa druge strane stabilnost i kvalitetan nadzor nad poslovanjem hrvatskog bankarskog sustava. Iz onoga što je navedeno u ovome izvješću može se zaključiti i zaključujemo da je HNB u protekloj godini vodila svoju politiku upravo na taj način. Vodila je politiku na način koji je osigurao u šestoj godini krize, makroekonomsku stabilnost politike koja je u okviru svojih instrumenata pokušala proširiti prostor za financiranje gospodarstva i proširit, dodatno proširiti prostor bankarskog sustava za financiranje gospodarstva. istaknuo je guverner prosječna likvidnost hrvatskog bankarskog sustava iznosila je u protekloj godini 5 milijardi kuna što znači da je dnevno u prosjeku raspoloživi višak na računima banaka iznosio 5 milijardi kuna. Čini mi se sama likvidnost bankarskog sustava ne bi bila problem za nezadovoljavajući rast kredita, odnosno nije problem u odnosu na željeni, veći rast kredita iz kojeg se očekuje da bi onda rezultiralo i jednostavnije poslovanje prihvatnog sektora. U ovome viskom domu vrlo često raspravljamo a što onda u stvari i jest problem. I sam je guverner spomenuo, i naveo i izgovorio čarobne riječi, izgovorio je čarobne riječi da su to reforme i da ono što nedostaje hrvatskom gospodarstvu sprječava njegov rast i oporavak jesu reforme. Pa onda, kada upravo danas govorimo o ovom izvješću Hrvatske narodne banke u kojem je puno prostora posvećeno i analizi ekonomskog stanja, gospodarskog stanja onda je možda i pravo vrijeme da raspravimo i upitamo se a zašto onda te reforme u Hrvatskoj ne idu. Naime, guverner je govorio o ekonomskom stanju, iznio je niz brojka, podataka, brojaka i sami ovdje vrlo često raspravljamo i zaključio je da je izlaz u reformi. Reforma je sigurno jedna od najčešće spominjanih riječi u hrvatskom javnom prostoru. Međutim, čini se na određeni način da govornici kojima je materinji jezik Hrvatski baš dobro se ne razumiju o tome što je to i koje je značenje riječi reforma, a to je promjena. Tako da recimo taj kontinuitet postoji već veći broj godina. Obećavanja reformi, govorenja o reformama ali svaki puta kad se pojavi neka promjena onda dolazi do potpunog rasapa, potpune blokade i potpunog razdvajanja društva. Samo neki primjeri, bivša predsjednica Vlade Jadranka Kosor je u travnju 2010. objavila program gospodarskog oporavka, čim je program objavljen predsjednik Josipović je tada izjavio da se ne može dopustiti nedopustiva lakoća reformi. Kosor je bila uporna pa je onda izjavila da predloženim reformama ovisi ne samo oporavak već i gospodarski opstanak Republike Hrvatske ili reforme za bolji život svih ili pad kojem se ne vidi kraja. Onda je sadašnji predsjednik Vlade u svom inauguracijskom govoru ovdje u Saboru kazao tek sada počinju one prave reforme. Pa bi opet početkom ovog ožujka ove godine kazao da je rebalans, posljednji koji smo imali proljetos poruka da su reforme stvarno započele i da je to temelj i početak procesa koji ćemo nastaviti idućih godina. Čini se da nije primijetio da je već 2 godini prije toga najavio i kazao da reforme tek počinju. Predsjednik Josipović je također, dakle govorim o bitnim stupovima društva, predsjednik Josipović također ne zaostaje u pozivanju na reforme i kazao je Josipović u prosincu politika mora biti iznad oportunizma i straha od reformi i mora shvatiti da nema vremena za nove kompromise, racionalne odluke u financijskoj i gospodarskoj politici, one ne mogu čekati. Međutim, čim je se pojavila neka naznaka promjene Josipović je govoreći o outsourcingu kazao, outsourcing nije pravi put jer s jedne strane smanjuje troškove, ali s druge strane za veći broj zaposlenika smanjuje prava iz radnih odnosa kojeg bi svako trebao imati. I tako se mogu nizati mnogobrojni primjeri ponašanja, da i ne spominjem naravno nedosljednosti premijera Milanovića u pogledu Zakona o radu. Dakle, i tako bi se ustvari mogli mogli nizati mnogobrojni primjeri u kojima se svi zalažu za reforme, ali čim promjene dođu na dnevni red tih reformi i tih promjena tada nema. Mislim stoga da bismo i u ovome visokom domu upravo s obzirom da danas pred sobom imamo jedno visoko, kvalitetno, ekonomsko izvješće u kojem nema posebnoga smisla protestirati i raspravljati o njegovoj točnosti jer je to ipak rezultat rada institucije koja je u proteklih dvadesetak godina dokazala svoju institucionalnu kvalitetu. Možda je i ovo prilika da onda ovdje raspravimo i razmotrimo zašto to što svi razumijemo, zašto to što svi govorimo a to su reforme u Hrvatskoj teško idu i u Hrvatskoj teško prolaze. Ako dopustite jedan od razloga, možda jedan od temeljnih razloga zašto u Hrvatskoj reforme ne idu je između ostalog i zato što Hrvatska nije riješila temeljno ideološko pitanje, a to je da li se u Hrvatskoj gradi tržišna ekonomija ili se nastavlja sa socijalizmom. A dokaz da je tome tako može se čuti i u raspravama koje se tiču monetarnih pitanja, a posebno u dijelu kada se počne govoriti što bi to sve npr. mogle učiniti banke sa tuđim depozitima, sa našim depozitima, i kome bi sve sve to bilo dobro da daju kredite. To je čisti socijalizam, jer u tržišnoj ekonomiji one vrlo dobro znaju da raspolažu sa tuđim novcem i da se tim novcem moraju raspolagati na način da budu sigurni da će se taj novac vratiti. Mislim stoga da upravo rasprava o ovom pitanju i jasno određenje našega društva, a određenje za to je ovdje na nama, da Hrvatska gradi i želi graditi tržišnu ekonomiju i onda linija vodilja koja reformama daje smisla jer nijedna reforma neće i ne može uspjeti ako se ne zna cilj reforme jer ako nije jasno da li reforma treba rezultirati većom slobodom tržišta, većom slobodom privatnog sektora ili treba rezultirati jačanjem države, onda nema tog ekonomista, nema toga tima koji će složiti uspješnu reformu. Jer ako se može dogoditi da u reformi javnoga sektora Vlada krene u pravcu outsourcinga što bi bilo proširivanje prostora za privatni sektor, a onda iznenada skrene u osnivanje mega državne tvrtke što je čisti socijalizam, onda to jasno pokazuje da da osvijestiti to da u Hrvatskoj se gradi tržišna ekonomija ili onom ružnom riječi kapitalizam jest predeterminanta uspjeha bilo kojih reformi, a i je isto tako predeterminanta razumijevanja što čemu i kako služi monetarna politika. Jedan naravno od drugih razloga, to će me ponovo jednim dijelom dovesti na instituciju HNB-a, zašto reforme u Hrvatskoj idu teško? Mislim da su tome u određenoj mjeri pridonijeli i hrvatski ekonomisti. Hrvatski ekonomisti koji u javnom prostoru su u stanju izreći, braniti bilo koji argument. Hrvatski ekonomisti nisu se profilirali u dovoljnoj mjeri kao struka, nisu se profilirali u dovoljnoj mjeri kao izvor znanja i linija vodilja onima koji se bave javnim poslom, onima koji nisu dužni poznavati svu ekonomsku tehniku, nisu se hrvatski ekonomisti profilirali kao mjesto gdje se mogu naći jasne i koliko, toliko nedvosmislene smjernice o smjeru autoputa. U tome dijelu ja mislim da postoji značajan prostor za poboljšanje rada i javnoga utjecaja ili javnoga ugleda HNB-a. javnoga ugleda HNB-a. HNB osim vođenja monetarne politike, osim nadzora nad bankarskim sustavom, ima i jedan treći, vrlo važan segment koji je posebno važan u uvjetima članstva u EU, a to je upravo pitanje bavljenja ekonomskim pitanjima, ekonomskim istraživanjima i razjašnjavanjima, stručnim, jasnim razjašnjavanjima problema, uzroka problema i načina rješavanja problema u našoj stvarnosti. Mislim da HNB u tom segmentu kao jedna o rijetkih institucija koja se izgradila u Hrvatskoj državi na kvalitetan način, na način kojim jedno vrlo djelotvorno može na ravnopravnoj nozi komunicirati sa inozemnim institucijama, mislim da HNB tu može učiniti značajan iskorak kao izvor iskorak kao izvor upravo merituma i ekonomskog merituma, kao izvor razumijevanja hrvatskih problema i kao izvor mogućih opcija za njihovo rješavanje. To je srž i suština ekonomskoga rada koje rade i druge središnje banke. Mi danas idemo u pravcu

ostaje nijema, kao i u segmentu drugih istraživanja, a mislim da tu može učiniti značajan doprinos poboljšanju društvenog razumijevanja što tržišna ekonomija jest. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** I vama, hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Poštovani zastupnik, Damir Kajin, replika. DI)** Gospođa Dalić je govorila o Europi, Europa ima sigurno dobre, ima sigurno i loše strane. Jedno od … loših strana te Europe i utjecaja Europe u Hrvatskoj je bila njihova Hypo banka. Nedavno je gospodin … upozorio na to da su austrijski bankari surađivali s najgorim kriminalcima visoko rangiranim, podmitljivim političarima, vojnim licima na tajnim službama na ovom nesretnom balkanu. Ali ja želim u tom kontekstu postaviti pitanje da li je moguće znati koliko je novaca izneseno u zadnjih 20 godina iz Hrvatske put Austrije, Lihtenštajna, što ja znam, Švicarske, Luxembourga, Mi znamo da stanovništvo RH raspolaže sa 143 milijarde kuna oročenih i 17 milijardi kuna štednje po viđenju. Mi znamo i to da stranci u Hrvatskoj 31. travnja ove godine imali su 8,6 milijardi kuna štednje. Zašto? Zato jer se ovdje nije plaćao porez na kamate, vani je to 10 do 35%, od iduće godine vjerojatno na one iznose preko 400 tisuća kuna plaćat će se i u Hrvatskoj porez na kamatu od 12%. U poreznu upravu počele su pristizati liste s imenima hrvatskih državljana kojima su lani isplaćene kamate na štednju u europskim bankama, a ono što mene zanima, da li ćemo možda takve podatke dobivati i od švicarskih bankara.

kontroverza između tzv. socijalističkog i tzv. kapitalističkog načina proizvodnje, bolje rečeno ekonomije. Ja naime smatram jako pojednostavljenom i ideologijski i modelski gledano niti postoji više čisto socijalistički način funkcioniranja, a već odavno niti teorijski, a niti u praksi postoji nešto što se zove čisto kapitalistički način funkcioniranja. Ako pogledate naše elementarne normativne akte, recimo Ustav koji Hrvatsku definira kao socijalnu državu, to vam je kombinacija kapitalizma i socijalizma, to vam je zapravo socijalno-politički način ublažavanja posljedica kapitalizma. Drugačije govoreći, to je re regulacija kapitalističkih načina funkcioniranja. Jednako tako možete pogledati Austriju i većinu skandinavskih zemalja. O literaturi koju ja čitam državna intervencija je nužna u tzv. slobodno tržište. I ono što se dešavalo od 2008.godine je zapravo izrazito uvjetno rečeno socijalni pa čak i socijalistički način funkcioniranja jer je u najdereguliraniju ekonomiju kao što su recimo SAD, kao što je Velika Britanija država intervenirala pazite u što, da spasi banke, da spasi dio financijske industrije da bi cijeli sustav mogao funkcionirati. Dakle, ja mislim da s tim stvarima treba biti oprezan pogotovo kada ih se potencira na ideološku razinu, a u stvarnosti kao što sam rekao taj kvazi sukob se meni čini jako pojednostavljenim i onda u krajnjoj konsekvenci jako neproduktivno. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Martina Dalić. **Dalić, Martina (HDZ)** Pa vi ste kolega Flego sasvim sigurno u pravu, ja bih se s vama složila u cijelosti, a razlog zbog kojeg sam ja to rekla na način na koji jesam jest da upravo potenciram potenciram suprotnosti između dva načina pristupa vođenju ekonomske politike. Dakle onaj koji je tržišni jest taj koji proširuje prostor za djelovanje privatnog sektora, za djelovanje tržišnih mehanizama, za djelovanje konkurencije i svih onih motiva koje ta konkurencija onda u ekonomskom životu daje. A onaj koji je socijalistički znamo svi sami, potencira mnogobrojne ekonomske aktivnosti države. I to je jedan od problema s kojima sigurna sa i vi razumijete koji trenutačno isplivava na površinu kada u Hrvatskoj počnemo govoriti o promjenama odnosno o reformama. Pa i navodila sam ovdje jedan od recentnih primjera. Nesporno je, ja se s vama u cijelosti slažem, nesporno je nitko ne spori socijalni karakter suvremene države, to je pitanje civilizacijskog dostignuća samo je pitanje da li to ode u svoje ekstreme koje blokira funkcioniranje elementarnih ekonomskih mehanizama. I nitko ne spori da tržišna ekonomija zahtijeva jaku državu ali je regulatorno jaku državu koja je u stanju provoditi svoje regulatorne izvršne funkcije, a ekonomske, gospodarske, poduzetničke, to su mjesta na kojima država pada. A to su ujedno onda i razlozi, barem koje sam ja ponudila u svojoj raspravi, zbog čega u nas reforme padaju jel svaki puta kada reforme dođu na red ustvari mi imamo velika pitanja i veliko protivljenje umanjivanju ekonomske i poduzetničke uloge države. Drago mi je da mogu izraziti poštovanje prema Martini Dalić kao osobi i kao osobi koja je stručna za ovu problematiku, ali me je iznenadilo da je previše teoretizirala u svom izlaganju, a da je malo išla na konkretne prijedloge i konkretne stavove što smatram da je ona to trebala učiniti.

postoji jedna implicitna pretpostavka da ekonomisti ne razumiju politiku i da se ekonomisti politikom ne bave, niti bi se trebali baviti nego se očekuje da se oni bave isključivo nekakvim brojkama. A brojkama smo se eto, jučer sam se bavila brojkama pa pretpostavljam da ste opazili da to dosta dobro još držim pod kontrolom, držim ako dopustite barem ja kao ekonomist ne mogu i teško funkcioniram i u ovom Visokom domu, a i u cjelokupnom dijelu svoga rada koji sam posvetila javnom sektoru, a da se ne upitam, a što to Hrvatsku blokira, što to Hrvatsku razlikuje od drugih država od drugih zemalja, kako god hoćemo, da ona ne može iskoristiti svoje potencijale koje objektivno ima i po čemu su to svi drugi pametniji od nas bolji da nigdje osim u nesretnoj Grčkoj nije zabilježena ovako dugačka kriza. Dakle nemoguće je ustvari baviti se ekonomskim brojkama i traženjem ekonomskih rješenja, a da se u određenom trenutku ne počnete baviti i pitanjima što je to što ta rješenja blokira. I ja sam vam jednostavno zaključila da ne može i ne postoji ekonomska reforma koja može istovremeno poticati ove mehanizme tržišnoga gospodarstva, a da bude ugodna jednoj socijalističkoj optici jer mi smo ipak jedno društvo koje dolazi iz socijalizma i koje čini to naše nasljeđe. Evo ako sam previše možda vas iznenadila … Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Tomislav Žagar, replika. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolega Dalić, vi ste s pravom postavili ovdje dvojbu oko smjera provođenja reformi da li da one idu u jačanju privatnog sektora i tržišne ekonomije, da se zapravo potpuno prepuste tržištu ili da idu u smjeru jačanja države ili socijalnih prava ili miješanja države u te reforme. I to bi s te strane, to je posve, nema se uopće prigovora. Međutim, ono što koči reforme, a vi ste to isto u svom izlaganju pokušali postaviti kao pitanje, ja osobno smatram da ako uzmete primjer predstečajnih nagodbi, sve ono što je nagomilano u povijesti, znači bilo da je dio sustava ili cijeli sustav zakazao jednostavno se dogodilo to da se dogodilo više od ovoga što vi ovdje upozoravate, ne samo da se država umiješala nego se umiješala na taj način da mora razriješiti stvari koje se tiču isključivo tržišta. dugogodišnjih neplaćenih obaveza jednih prema drugima a što …/Govornik se ne razumije./… uobičajeni sudski postupak nije uspio nije uspio provesti. S druge strane govorimo o kolektivnim ugovorima i vaša Vlada dok ste vi bili ministrica je potpisivala sa sindikatima kolektivne ugovore koji su davali velika prava koja su kasnije bili kočnica reforma jednostavno zadire u ljudska prava, to moramo priznati jer neke stvari koje su do tada bile uobičajene ljudima se nakon provođenja reformi mijenjaju. A što se tiče outsorcinga vi ste govorili samo i isključivo vjerojatno sa ekonomske strane međutim i tu su ljudi u sustavu, ljudi koji su uključeni, nije samo ekonomsko pitanje outsorcinga nego je tu društveno socijalno pitanje, ljudi koji su dio kolektiva koji na kraju krajeva odlučuju u tim kolektivima. Da li je to nasljeđe socijalizma to je drugo pitanje ali takve stvari na terenu postoje i tu postoje veliki otpori reformama, to ste bili sami svjedoci u proteklih dana. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovana zastupnica Martina Dalić. **Dalić, Martina (HDZ)** Pa da evo kada već spominjete svatko od nas izvuče neki svoj zaključak. A ako već govorimo, ako ste već spomenuli predstečajne nagodbe kao prve vidite baš predstečajne nagodbe i sve što se sa predstečajnim nagodbama zbivalo i kako će se još zbivati ustvari mene je poučilo i dodatno me učvrstilo u uvjerenju da država ne može odmijeniti tržišne mehanizme. I da miješanje tih dviju stvari je na neki način put u pakao popločen dobrim namjerama. I to je jedan od odličnih primjera tog našeg dvojstva u kojem živimo. Jer nesporno je i recimo predstečajne nagodbe su uvedene sa razlogom da se raščisti neka zaliha, neko stanje tvrtki u teškim problemima. A to je stanje nastalo zato jer nam država nije bila jaka u onim svojim bitnim funkcijama regulatornoj, pravosudnoj jel u suštini te su tvrtke trebale trebale ići u stečaj na vrijeme ili u predstečajni postupak a nisu išle u predstečajni postupak ili u stečaj na vrijeme između ostalog i zbog te socijalne brige i brige za radna mjesta. A na kraju rezultat velike socijalne brige, brige za radna mjesta i slabe države u dijelu gdje bi onda trebala biti jaka, u dijelu institucija, je ustvari rezultat gubitak tih istih radnih mjesta i nestanak ustvari te iste socijalne zaštite. te iste socijalne zaštite. Odnosno brkanje jednog nastojanja da dođemo u funkcioniranje tržišnog mehanizma sa našim nekakvim socijalističkim pogledima na stvarnost. Ne želim zaustavljati zanimljivu raspravu ali želim reći nešto što je davno već rečeno nije važno je li mačka crna ili bijela nego je važno da lovi miševe. To je važno. Da, to nije bio ekonomista koji je htio pomiriti raspravu o ovim krajnjim rekao bih razvojnim pravcima. A sada molim poštovanog zastupnika Krešimira Bubala da u ime HDSSB-a iznese stajališta o ovom Izvještaju Hrvatske narodne banke. Izvolite kolega Bubalo. Hvala lijepo, poštovani predsjedniče, poštovani guverneru sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je ove godine izvješće nešto ranije nego što je bilo prošle godine HNB-a, pa evo želio sam upravo o tome progovoriti u ime kluba. Gledajući suhoparne brojke koje ponekad ništa ne bole, koje nisu ponekad televizične onda je teško stvoriti percepciju u javnosti što se to događa u hrvatskom makroekonomskom okruženju, što se to događa u Hrvatskoj. Ali isto tako ono što je najvažnije kakva su to makroekonomska predviđanja za idućih nekoliko godina. Gledajući ovo statističko ja bih rekao izvješće, ali i izvješće koje je evo dijelom i pročitao sam guverner koje je na 268 strana, onda je doista koncizno pa i kada gledamo mišljenje revizije, onda ispada da na osnovu mišljenja revizije trebamo čestitati i reći bravo. No u isto vrijeme kada gledate Izvješće Hrvatske narodne banke i gledate stanje u Republici Hrvatskoj onda zamislite se i jednostavno možete reći pa je li HNB država u državi ili to doista nije. Isto tako gledajući vlasništvo hrvatskih banaka možemo reći da je bankarska industrija 90% u vlasništvu stranih kompanija, stranih vlasnika, 5% u državnom i 5% u privatnom vlasništvu. isto tako kada gledamo poslovanje banaka u prošloj godini od 30 banaka u Republici Hrvatskoj 10 ih je negativno poslovalo a kada gledamo dvije vodeće tu mislim na Zagrebačku i Privrednu gotovo 68% dobiti su upravo ostvarile te dvije banke. Gledajući tu bankarsku industriju, gledajući vlasničku strukturu onda se postavlja pitanje da li Hrvatska uopće ima poluge za provođenje politika gledajući to bankarsko okruženje ali gledajući i naš ulazak u Europsku uniju za koji su mnogi pričali da će nam donijeti cvijeće, da će nam donijeti bolji kreditni …/Govornik se ne razumije./…, da će nam smanjiti cijenu kapitala za naše sugrađane, vidimo da se to u prošloj godini nije dogodilo. Gledajući te poluge onda možemo se pitati osim Narodne banke što rade osiguravajuća društva, da li su kroz mirovinske fondove doista poluge usmjerene na poboljšanju ekonomskog stanja u Republici Hrvatskoj, a i tko kontrolira mirovinske fondove i da li ih dovoljno kontroliramo i da li mirovinski fondovi služe za čišćenje bankarskih bilanci. Samo pasivnim promatračima može ovo izvješće HNB-a služiti kao jedna dobra statistika, no gledajući to izvješće onda možemo reći da HNB nije bio sukreator te politike, nacionalne politike u prošloj godini jer gledajući pad BDP-a u zadnjih 6 godina, gledajući rast nezaposlenosti, gledajući pad zainteresiranosti uopće za kreditne aranžmane, možemo reći da je u Hrvatskoj nastao grč i da se ne vidi oporavak. Prema tome gledajući što radi HNB, a gledajući što radi Vlada, možemo reći da ne zna ljevica što radi desnica. Pa evo poznavajući i često čitajući da je guverner dobar prijatelj sa premijerom, pa ako premijer ne sluša oporbu pa vrijeme je da i guverner progovori u ovom Hrvatskom saboru, možda će premijer poslušati njega. Gledajući ta izvješća možemo reći da se gospodarsko okruženje u Europi popravlja, no u Hrvatskoj da se ne događa oporavak. Gledajući te makroekonomske pokazatelje možemo reći da smo se godinama zaduživali, da živimo na kredit, a umirat ćemo na rate. Guverner je maloprije rekao da je stabilnost i likvidnost bila prioritet, a ja ipak mislim da je prioritet život naših građana, stabilizacija gospodarstva, gospodarskog sektora, kreditiranje upravo tog gospodarskog sektora po povoljnim uvjetima i bolji život naših građana. neki dan sam progovarao o tome kad se ukine područje PPDS-a, a nemamo zakon o regionalnom razvoju da će direktno od 1.1.2015. naši sugrađani na PPDS-u živjeti još gore, da će se još manje dizati kreditni aranžmani i da će još manje ulaziti u kredite. Povećan je pesimizam koji se osjeća na svakom koraku, a isto tako razduživanje naših sugrađana koji vide da ne mogu uredno servisirati obveze. Gledajući imovinu u prošloj godini vidimo da jedino imovina obveznih mirovinskih fondova raste, no pitanje je kvalitete te imovine koju imaju i što će se događati kad budu morali isplaćivati mirovine. Naš Ustav jasno govori člankom 49. da inozemnim ulagačima se jamči slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala. Pa pitam se što će biti kada te strane banke počnu izvlačiti svoju dobit i uloženi kapital, a osjećamo polako da vuku one aranžmane iz Hrvatske koji su prisutni bili godinama, koji su se dobro oplođivali na našim prostorima i vidljiv je polako povratak i razduživanje prema bankama maticama upravo banaka koje posluju na prostoru Republike Hrvatske. Maloprije je i guverner govorimo o pogoršanju kreditnog portfelja. Pa to je sasvim logično, jer gledajući da sve manje ljudi radi, gledajući da naše gospodarstvo se nije prilagodilo europskim standardima, gledajući pa i izvoz u prošloj godini da je padao onda je logično da će portfelj biti sve stariji, sve stariji, ali isto tako da će dolaziti u idućim godinama do pogoršanja toga portfelja. Gledajući i prihode banaka kad gledamo i kamate i gledamo 4 milijarde da su ostvarile banke prihoda od naknada, onda vidimo da tu ima sigurno prostora i za daljnje smanjivanje, ali isto tako osjeća se refleks gospodarstva upravo na bankarski sektor. Ono što je potrebno, potrebno je reindustrijalizacija Republike Hrvatske, a to se može najbolje se postizati kroz HBOR, kroz povoljnije kreditne aranžmane. Tu nismo odradili posao i tu očekujemo da HBOR, ali isto tako i Vlada učini jedan korak više i pomogne posebno našim izvoznicima. Maloprije je bilo riječi o stabilnosti valute koja je važna, cilj naš jest stabilnost sustava, ali isto tako stabilnost gospodarstva i stabilnost naših stanovnika, jačanje potrošačke košarice i maksimalna zaposlenost. Gledajući kako je pad upravo gledajući skupinu B i C kad govorimo o rizičnosti i pogoršanje kreditnog portfelja, ali gledajući i da je DAB od Hrvatske postojanosti isplatio 4,5 milijarde kuna za osigurane štedne uloge, nadamo se da se neće dogoditi nova Centar banka, Credo banka ili neke druge u ovoj i u idućoj godini. Jer sigurno da u toj strukturi samog portfelja, gledajući da je 10 banaka poslovalo negativno u Republici Hrvatskoj onda sigurno da možemo očekivati i tu određene probleme, iako gledajući adekvatnost kapitala on je u ovom trenutku dobar, ali moramo sagledati da li ta adekvatnost kapitala je bila usmjerena i na jačanje hrvatskog gospodarstva. Mi smo u Hrvatskom saboru donijeli i Zakon o strateškim investicijama, donijeli smo ga ali vidimo da od strateških investicija nema ništa u Republici Hrvatskoj, prema tome pitanje je što to Hrvatska može učiniti u ovom trenutku da bi postala za gospodarstvenika Europe i svijeta interesantna, što to može učiniti sa svojim gospodarskim zonama, što to može učiniti i sa kreditnim aranžmanima, ali i raznim poticajima da se upravo usmjerimo na jačanje gospodarstva i privlačenja upravo tih investicija. To naše okruženje, ali gledajući i kumulativni pad gospodarstva od 12% od 2008., gledajući percepciju rizičnosti Republike Hrvatske koje se povećalo i povećava se iz godine u godinu, gledajući da se zadužujemo pa i gledajući jučer me je Duje malo zainteresirao kada je rekao u dva ona aranžmana prošle godine Hrvatska se zadužila negdje 3 milijarde i 300 milijuna dolara, kad je rekao dobro pa su išli čekovi. Kaže da nisu išli brodovi. Pa kad vidimo da je u Hrvatskoj 20 milijardi i 900 milijuna kuna u opticaju u cijeloj Republici Hrvatskoj i gledajući da je kreditno zaduženje u prošloj godini Republike Hrvatske bilo veće od svog novca koje je u opticaju onda je to jedna percepcija da u stvari možemo vidjeti što se to radi u Hrvatskoj i kako iz dana u dan tonemo. Isto tako, u izvješćima na strani 25. postoji cijena nekretnina i usporedba. Kaže u Hrvatskoj je cijena nekretnina pala 16 i pol 14,9, a na Jadranu 20%. Slavonija se ni ne spominje, jer izgleda da tržište nekretnina u Slavoniji ni nema. Pa volio bih evo guvernera da u idućem izvješću bude obuhvaćena i Slavonija, da se možemo barem komparirati iako znamo kakvo je stanje u Slavoniji. A pošto nema regionalne politike, nema regionalnih potpora onda vidimo da i ovo Izvješće Hrvatske narodne banke izostavlja upravo Slavoniju i Baranju. Gledajući i inozemna ulaganja u prošloj godini uglavnom je to bilo pretvaranje duga u kapital. To nas brine. Nema novih investicija, nema novih ulaganja. Jedino ono izgleda što stranci nisu mogli naplatiti pretvaraju u kapital. E to je pitanje za sve nas koji živimo u Republici Hrvatskoj zašto su izostale investicije, zašto investitori bježe od ove Vlade i od Republike Hrvatske? Gledajući i dug opće države koji je od 2008. bio 30% bruto društvenog proizvoda s prošlom godinom prešli smo na 67%, a ove godine ćemo značajno prekoračiti tu brojku. I naše uokviravanje u one europske standarde bit će bolno i teško. No u Hrvatskoj netko treba reći istinu, trebamo se pogledati u oči i progovoriti o stanju u kojem živimo da ne možemo više trošiti nego što imamo. Hrvatska troši više nego što se ima. U Hrvatskoj nitko ne promišlja što će biti sutra, a ne promišlja ni što će biti danas. I onda kada gledamo ovo izvješće gledajući preuzetu imovinu banaka kada vidimo da je 2011. bila 868 milijuna preuzeta imovina, prošle godine milijardu i 550 milijuna i kada vidimo svakodnevno naše sugrađane kako ih policija iznosi iz kuća, kako ih bacaju i vuku po podu iz nekretnine u kojoj su živjeli, a možda ne svojom zaslugom su ostali bez posla, nego zbog promašenih politika ove Vlade e onda se pitamo u kakvoj mi to državi živimo i da li možemo doista zaštititi te građane. Mi u HDSSB-u smo mišljenja da možemo i zato smo i dali određene prijedloge. No, gledajući isto tako dobit banaka. Na strani 88. 2011. znamo da je bila dobit 3 milijarde i 784 milijuna, a 2013. 726 milijuna. Netko bi se zabrinuo pa rekao što će to banke, pada im dobit. No mi u HDSSB-u nismo zabrinuti, jer znamo kad je u pitanju klasifikacija samo su podebljali klasifikaciju kad govorimo o B, C grupi i tu se je sakrila dobit banaka. Ali gledajući tu dobit od 726 milijuna kuna ona je još uvijek iznimno visoka. Kamatni prihod je bio 19 milijardi i 801 milijun, naknade 4 i 276. No, kada gledamo da naše stanovništvo upravo se razdužuje i gledajući prije nekoliko godina da je bilo dužno 128 milijardi, sad 123, gledajući trgovačka društva da su bila dužna 121, a sad 107 i oni koji se ne razdužuju, dapače to se zadužuje, država se zadužuje i jedinice lokalne uprave. To je ono što nas brine, to je ono što nam jasno ukazuje da jedini još ko misli da se može zadužiti pa dok ide je država jedinice lokalne uprave. E te stvari moramo mijenjati. Ali isto tako, ja želim postaviti danas guverneru pitanje. Kakva su njegova očekivanja od novog poreza na štednju kojeg Vlada predviđa i kako će se to odraziti na štednju u Republici Hrvatskoj i što to možemo očekivati u idućim mjesecima. Ali očekivao sam i po drugim parametrima predviđanja od guvernera za iduće razdoblje, možda mu je teško procjenjivati Hrvatsku do 2020. ali barem je mogao iznijeti svoje procjene za ovu i iduću godinu jer to je ono što mislim da guverner mora i mislim da to možemo očekivati u Hrvatskom saboru. Jer ono što se događa u hrvatskoj bankarskoj industriji samo je refleks stanja u gospodarstvu i stanja našeg stanovništva. …/Upadica predsjednik: prihvatiti samo k znanju, a u stvari gledajući ga ne možemo ga prihvatiti jer vidimo da je situacija u Hrvatskoj sve gora i gora, a nema novih politika. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike iz istog kluba. Poštovani zastupnik Dražen Đurović, replika.

Kad smo mi pisali prijedlog za raspravu on je bio oko 100, 310 tisuća kuna. Danas se spominje broj oko 318 tisuća građana koji imaju blokirane račune. Zbog toga smo upravo i zatražili raspravu o tom problemu. Dakle, ne podnijeli neki amandman ili prijedlog izmjene zakona za koji znamo ili se možda ne bi uklopio u vladinu politiku već smo jednostavno zatražili otvaranje rasprave da pokušamo vidjeti da li mi neovisno o političkim strankama kojim pripadamo imamo ikakav odgovor i kao Hrvatski sabor i kao hrvatska Vlada ili fiskalna, a sigurno i monetarna vlast može u tom pitanju pomoći da li možemo iznaći neke mjere kako bi zaštitili hrvatske građane od posljedica recesije koja ih je pogodila a koju nisu izravno uzrokovali dakle hrvatski građani. A mnogi od onih koji danas ne mogu vraćati svoje kredite nisu izravno krivci za tu činjenicu već su oni jednostavno kolateralne, a zapravo izravne žrtve činjenice da je Hrvatska u recesiji šestu godinu. Nisu oni krivi što su izgubili radna mjesta, što je realno pao standard građana, što su pale mirovine, što su porasle kamate, što je porastao tečaj eura a posebno švicarskog franka i što jednostavno ne mogu servisirati svoje obveze. Prema tome, to jest jedan problem o kojem sigurno bi i monetarna vlast mogla pripomoći zapravo da se pokuša još dodatne mjere pronaći da se olakša ljudima da prebrode to recesijsko razdoblje. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Krešimir Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepa. Evo kolega Đuroviću jesmo iz tog razloga išli sa prijedlozima jer u Hrvatskoj je 380 tisuća građana koji su u teškom problemu i ne vide rješenje, ne vide izlaz. Hrvatski sabor i hrvatske institucije moraju dati tim ljudima novu šansu, moraju dati šansu kako bi mogli preživjeti a ne da umiru kao robovi i kao što se to prije 2000 godina umiralo, da ih razvlače po podu policija koja treba štititi zakone jasno ali ne tući ljude i micati ih iz njihovih domova. Recesija je učinila puno, ali može i ovaj Sabor učiniti puno upravo prema tim građanima. Hrvatska je ušla u dužničko ropstvo i to se osjeća i na našim građanima, postajemo kao RH protektorat koji samo izvršava neke naloge i neke obveze, prepisujemo zakone umjesto da kreiramo svoju politiku. A upravo jedni od tih kreatora politike može biti i HNB uz Hrvatsku vladu i mijenjati odnos prema našim sugrađanima kako bi mogli preživljavati i u vrijeme teške krize. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Bubalo protektorat rekoste, naime potpuno je jasno a sa stranice 156. i iz još nekih dokumenata da

Europsku središnju banku koja će imati puno veće ovlasti i nad nacionalnim bankama, dakle Hrvatskom nacionalnom bankom, i nad svim ostalim bankama i to u smislu da vrši dakle ta Europska središnja banka supervizorsku procjenu rizika, ocjenu kvalitete aktive komercijalnih banaka i test otpornosti na šokove. Europu brinu ti šokovi bankarski koji su se događali pa će putem dakle ja bih rekao unitarizacije ukupnog europskog bankarstva neke nadležnosti HNB-a prijeći i na i na Europsku središnju banku. No, ono što sam htio reći da se prema komercijalnim bankama, pa ljudi ne znaju koja je komercijalna, što je uloga HNB-a, javila se odioznost

Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Krešimir Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepa. Evo kolega Grubišiću dobro ste detektirali, Hrvatska je postala protektorat gledajući kako zakone donosimo i kako se ponašamo. No ono što nas također brine snažno to je pad kreditnog rizika RH, u nekoliko u nekoliko mjeseci sve značajnije došli smo u smeće, ne vidi se jasna politika u odnosu na to smeće ni guvernera a ni predsjednika Vlade. Prema tome, tu očekujemo jasnije politike ali i jasniji stav u odnosu prema kreditnim zaduženjima i mogućnosti jačanja suradnje sa MMF-om. Govorili ste o Govorili ste o strani 156., ali evo da dotaknemo se i strane 157., prema tome to je pitanje za guvernera. Jer reformi od strane Vlade nema i bojim se da nam u idućim mjesecima slijedi još snažniji pad, još veći broj nezaposlenih ljudi i ljudi koji će odlaziti iz RH. Gledajući demografsko stanje, ali još više gledajući mnogobrojne avione i aute ljudi koji odlaze iz Hrvatske onda se možemo pitati tko će to vraćati kredite RH u idućim godinama? Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite kolega Novak. **Novak, Mladen (Hrvatski laburisti kolegice i kolege. Pa moram reći da gotovo u cijelosti bih potpisao raspravu koju je prije mene vodio kolega Bubalo i slažem se slažem se sa konstatacijom da u suštini HNB se izgleda pretvorio u analitičare ili kako mislim da ste upotrijebili izraz statističara zbivanja u Hrvatskoj. No, počet ću s nečim što nije direktno vezano uz Izvješće HNB-a ali je itekako vezano uz stav HNB-a odnosno čelnih ljudi HNB-a prema situaciji u Hrvatskoj. Prema medijskim napisima, znači ograđujem se, ne mogu utvrditi da li je to istinito ili nije, ali od 1.07.2013. godine guverner HNB-a je plaćeniji državni službenik i od predsjednika države i od premijera, i ima plaću od 34 tisuće i nešto kuna neto. Prema istim tim izvješćima uz plaćeni trošak od gotovo pola milijuna kuna izbivao je preko 120 dana samo u 2013. godini što je otprilike jedna trećina, pri tome je bio tri puta u Americi, četiri puta u Aziji, pet puta u Londonu, obišao cijelu Europu. I s toga se da naslutit da je Hrvatska, da u Hrvatskoj narod živi loše i da je nama loše. Poziva guverner na provođenje strukturnih reformi, krenuti u drastično rezanje državne potrošnje i poticanje inozemnih investicija. Ja vjerujem da bi se s ovim načinom mogli složit apsolutno svi, ali samo načinom. Problem je u tome što kad naš guverner spominje ta rezanja, onda se ustvari zalaže za smanjenje broja zaposlenih u državnoj i javnoj upravi, 161 tisuća i nešto malo više zaposlenih u javnoj upravi su zaposleni u znanosti, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj skrbi itd. Gotovo sam siguran kad spominje inozemne investicije i poticanje inozemnih investicija protiv kojih nismo, da budemo na čisto, da on u suštini govori o privatizaciji svega onoga što je ostalo državno i što je u državnom vlasništvu. Kolega Komadija je nema dugo upotrijebio zgodan naziv za svoje stranačke kolege, i ja mislim da bi ga on upotrijebio sigurno i ovom prilikom, da je riječ o tipičnom liberalnom tehnokrati. Predstavnici HNB-a su stava da je funkcija ove institucije stabilnost cijena i domaće valutu, ali isto tako možemo konstatirati da je HNB glavni krivac visoke euroiziranosti Hrvatske jer sve se pretvaralo i pretvara se i danas u eure. A istovremeno taj isti HNB je šutke promatrao agoniju kroz koju su prolazili hrvatski građani vezano uz švicarce. Po nekim podacima gotovo 30 milijardi kuna kredita hrvatskih građani vezano uz švicarski franaka pri čemu je više od 42% svih stambenih kredita u švicarcima, te 47% kredita za kupnju automobila. Vijeće mudraca HNB-a nije se dalo uvući u rješavanje ovog problema, držali su se uredno po strani, to nije njihov problem. Istovremeno nalazimo u ovom izvješću da je na kraju 2013. godine, HNB raspolaže sa 12,9 milijardi eura međunarodnih pričuva odnosno deviznih rezervi. Te devizne rezerve se drže uglavnom u njemačkim bankama. Negdje sam naišao na podatak da se pri tome ostvaruje kamata na ta sredstva u rasponu od 0,8 do 1,2%. Vanjski dug Hrvatske je negdje oko 46 milijardi eura, a ako sam dobro provjerio odnosi se podatak na 2013. godinu. Inozemni dug središnje države je oko 8, 8,5 milijardi eura. Čiji novac je HNB pohranio u tim stranim bankama? Nisam ekonomista ali znam da i među njima ima zagovornika, to se čak čulo i za ovom govornicom, teze da HNB može izvršiti otkup javnog duga u iznosu koji je preko duga središnje banke, Pri tome se može dogovoriti kamata u iznosu od recimo 2% što je povoljnije nego što trenutno ostvaruje na inozemnom bankovnom tržištu i može se jer to jer to je isto tako dio države dogovorit neki grace period, odnosno vrijeme odgode od recimo 3 godine. Zar to ne bi bilo aktivno sudjelovanje monetarne vlasti u izvlačenju Hrvatske iz krize? Meni zvuči logično i ne vidim ni jedan razlog zbog čega to ne bi bilo provedivo. Neki, pročitao sam neke teze da je u tom slučaju potrebno mijenjati Zakon o HNB-u, doduše pročitao sam i drugo mišljenje, također uvaženih ekonomista koji tvrde da nema potrebe i da je po postojećem zakonu moguće to isto sprovesti. Ako je u pitanju mijenjanje zakona ne vidim razloga zbog čega se to ne provede. Stvar je znači političke volje. Iako znam da će veći dio javnosti reagirati negativno na samo spominjanje inflacije, činjenica je da se u samom izvješću HNB hvali kako je inflaciju koncem godine sveo na 0,3%. Podsjećam da postoje, žao mi je jer nema ovdje gospođe Dalić koja je upozoravala na to, o prisutnosti naših ekonomist, vrhunskih ekonomista u kreiranju ekonomskih politika, ali postoje zagovornici teze da kontrolirana inflacija do 4% može polučiti pozitivne rezultate. Interesantno je da to govore kada, barem sam ja takve napise, na takve napise naišao, kada analiziraju situaciju u Grčkoj, Španjolskoj ili Cipru. budimo realni to što se odnosi na Grčku, Španjolsku, Cipar bojim se da je vrlo, vrlo primjenjivo i na nas. Normalno da to nije jedina mjera koja bi trebala, koja bi se u tom slučaju poduzela i nije to cilj, ali vrhunski stručnjaci iz ekonomske struke bi trebali zauzeti neki stav oko toga s obzirom da to, te stavove govore ipak … svjetski stručnjaci, je da među njima ima i ovih i onih koji se oštro suprotstavljaju toj tezi, ali ima i onih koji tu tezu zagovaraju. Oni koji su protiv te teze su uglavnom stanovišta da je treba pojačane mjere štednje uvoditi, da ne smijemo trošiti više nego što imamo, to je razlog s kojim obrazlažu, no posljedice toga vidimo. Ja se slažem, ne možemo trošiti više nego što imamo, ali ne možemo ni štediti kad nemamo. A kako stvoriti preduvjete da bi stvarali novu dobit, da bi imali, od kuća vraćati ovo što imamo. Ako idemo sa klasičnom rasprodajom kao što je nažalost praksa, onda sutra više nećemo imati ništa prodavati ni na čemu stvarati novu dobit od koje bi vraćali postojeće dugove. Moram priznati da kada sam pročitao Plan 21 Kukuriku koalicije na temelju kojeg je na kraju krajeva ta koalicija i dobila izbore, vjerovao sam da postoji mogućnost i da je ideja dobra i tamo su ako se ne varam četiri točke navedene kao kao plan kroz koji će država svojim investiranjem potaknuti i ostale investicije i kooperante i unutarnju proizvodnju, ajmo to tako nazvati, no međutim kao što su i sami članovi te Kukuriku koalicije već poodavno konstatirali Plan 21 je davno mrtav. Kad sam već spomenuo ta zaduživanja, moram podsjetiti na raspravu koja je ne tako davno vođena ovdje oko famoznih 3% državnog deficita i 60% zaduženosti. Pa mogu samo konstatirati ono što je već netko prije mene sa iste ove govornice također izgovorio, ne mogu tvrditi da su medijski natpisi koji su prenijeli informaciju iz stranog tiska, da li su istiniti, ali navodno tih 3% je proizvod odokativne metode, odnosno trebalo je izbaciti neku cifru, neki broj, neki podatak i bez ikakve analitike, bez ikakvog izračuna se došlo do podatka od 3%. Da li je zaduženost 60% nešto što je Bogom dano, nešto što je doduše dirigirano, nametnuto, ali postavljam pitanje, išao sam noćas, sinoć listati pa naletim podatak, zaduženost Japana 200%, zaduženost Italije čiji je premijer Matteo Renci upozorio da se ne slaže sa mjerama prekomjerne štednje, da je njihova zaduženost 135%, bojim se da mi ako … u novu zaduženost, ali zaduženost koja neće biti u smislu kupovanja socijalnog mira i zadovoljavanja određenih skupina ljudi, grupacija nego u cilju investiranja u proizvodnju koja bi trebala stvarati dobit.Onda bojim se da nemamo apsolutno nikakve izglede. Kao prilog ovoj tezi je i ono razmišljanje koje je navodno slučajno pobjeglo ili slučajno od jednog od čelnih ljudi MMF-a da su napravili grešku kod Grčke i da su joj nametnuli mjere prekomjerne štednje koje ne samo da nisu dale očekivane rezultate, nego su ostvarile i kontraefekat. Ovdje je netko postavio pitanje zašto reforme padaju, odnosno zašto ne prolaze jer reforme su jedni što nas može izvući iz krize. Pa nažalost zato što ne postoji ozbiljna stvarna stvarna volja da te reforme i provedemo nego bez obzira, sad ne osuđujem ni jednu vlast, ne prozivam ni jednu vlast, ali konstatiram da je u ovih 20 i nešto godina povijesti Hrvatske države kontinuitet, mi smo na vlasti, mi imenujemo i nije bitno što taj kojeg mi imenujemo, kojeg postavimo na mjesto određeno je totalno zalutao u tu branšu, totalno zalutao u biznis u koji je uletio, ali on je naš i mi njemu to dajemo kao što otac prenosi na sina, tako mi njemu dajemo upravljaj s čim želiš, odnosno što smo ti dali. Sigurno da takvim načinom razmišljanja ne možemo očekivati nikakve promjene, a ponajmanje ono što je kolega Bubalo rekao, a tko će vraćati te naše dugove. I na kraju zahvalio bih se iako nije tu, zahvalio bih se profesoru Flegi koji je sad prije pola sata iznio jednu repliku za koju moram priznati da me oduševila zato što je došla s ove strane i to mi je nada da nije social-demokracija ipak zamrla u redovima SDP-a i vjerujem

Hvala lijepo. Kolega Novak složio bih se s vama sa onim dijelom kada ste govorili da treba mijenjati Zakon o HNB-u jel ispada da je HNB zakon RH, … to ne može biti tako. Ali oni s čim se ne bih složio to je upravo zagovaranje inflacije jer u Hrvatskoj postoji dosta kreditno zaduženih stanovnika ali isto tako i poduzeća, a i svi krediti su gotovo vezani za valutnu klauzulu i sigurno bi predstavljali problem u otplati u idućem vremenu. Prema tome i ta kontrolirana inflacija o kojoj vi govorite preko 4% mogla bi izmoći kontroli i otići prema nekontroliranoj, iako je Hrvatska 2012.imala 3,4% u prošloj godini 2,2% pa procjenjujemo da ćemo ostati na toj razini. Ali svaka nekontrolirana inflacija bi nas odvela u još snažnije dužničko ropstvo i ljudi ne bi mogli servisirati svoje obveze.

o čemu ste i vi o Zakonu o HNB-u. Ja ne tvrdim da li zakon treba mijenjati ili ne treba nego sam jednostavno konstatirao da postoje stručnjaci koji tvrde jednu tezu da treba mijenjati zakon da bi se ovo moglo sprovesti u djelo, ali postoje i oni drugi koji tvrde da je po postojećem zakonu moguće to sve sprovesti. Što se tiče inflacije, ja sam rekao kontrolirana inflacija do 4% i nisam ekonomski stručnjak, ali uzeo sam si za pravo da citiram nobelovca koji je ove godine izdao knjigu, koji je bio i gost ako se ne varam 2012.godine u Hrvatskoj i koji upravo o tome govori. Ja ne mogu reći da ja nešto znam o tome, da mogu ulaziti u raspravu s njim, ali isto tako vjerujem da netko tko je dobio Nobelovu nagradu za ekonomsku znanosti ipak ponešto i zna o tome.

što može HNB, što ne može. Želim samo među ostalim podsjetiti da smo promjenama Ustava 2010.dodatno ojačali neovisno HNB-a, dakle to je bio jedan od uvjeta vezan za pregovore za ulazak u EU i te promjene su kao što znate obavljene u Hrvatskom saboru konsenzusom, prema tome na to smo se odlučili i dodatno smo ojačali neovisnost i drugih institucija kao DORH, USKOK itd. sve neovisne institucije ovisne su o hrvatskim interesima i to je nešto što sve institucije povezuje. Oko ovih famoznih 3% jučer i danas se o tome To su mastriški kriteriji, prema tome mi smo kada smo dobili status kandidata kao država znali za to i mogli smo reći da nam to ne odgovara i nismo morali pregovarati mi smo danas morali biti članica EU, ali smo opet konsenzusom i to je posljednji konsenzus u Hrvatskoj kada govorim o politici se odlučili na taj put. Kazali ste da ne možemo štedjeti kada nemamo. Ali ne možemo ni trošiti kada nemamo, to je ono što ja mislim ključ ove rasprave koja se proteže od jučer do danas jer mi i to je problem, nismo naučili štedjeti i kada imamo. Bilo je dobrih godina, bilo je rasta 5% sjetite se, ako se ne varam 2003. 2003. 5% rasta itd. i nakon toga odlična 2008.sa velikim investicijama, ali iz toga nismo ništa naučili jer smo tada trebali štedjeti i ponašati se racionalno i provoditi reforme koje ni danas ne provodimo. Ali je problem ne samo u tome što ne provodimo nego što nitko do kraja ne artikulira što bi bile te reforme koje bi trebali provesti. Hvala lijepo. Pa krenut ću evo sada sa ovim završnim i slažem se u potpunosti s tim, ali da bi to bilo te reforme da bi bile stavljene u funkciju uopće onoga što želimo postići trebala bi postajati nekakva strategija ne samo Strategija razvoja RH koja je primjenjiva koja je vezana uz okolnosti u kojima živimo. Imao sam prilike sada pročitati Strategiju prometa, pa moram priznati da sam totalno razočarenje doživio. Državne institucije cilj, s tim ste počeli, apsolutno se slažem da sve državne institucije treba upregnuti, trebaju biti u funkciji Hrvatske države i hrvatskih građana. Ali očito je da postoji nešto što je da li samo po sebi, da li nekim rodjačkim odnosima ili nekim drugim odnosima se izuzima iz toga i da ne kažem neopravdano zauzima neke druge pozicije. 3% mastriht je ali i Francuzi, i Talijani i na kraju krajeva jučer sam gledao na TV Nijemci isto govore o povećanoj potrošnji, nema više mjera štednje, idu sa dodatnim ulaganjima u potrošnju doduše u obrazovanje, u istraživanje, u prometnu infrastrukturu. to je jučer bilo u informativnim emisijama prenešeno, vjerojatno je istina. Ne može se štedjeti kada se nema. Ja i dalje Ja i dalje tvrdim da ne možemo štedjeti kada se nema ali u onom smislu da imamo za neka druga vremena. kada se ima onda se štedi za neka druga vremena u odnosu u našem slučaju se vraćaju dugovi. Ali ako želimo nešto pokrenuti, stvoriti nešto što može vraćati eventualne dugove onda se moramo na neki način i zadužiti, doći do tih novaca. Da li je to kroz onih

koji ima vrlo visoku zaduženost i bez problema funkcionira, nema veze sa ovih 60%, sličan je primjer i SAD-a ali koji je višestruko zadužen, to su države u sasvim specifičnom geopolitičkom položaju u odnosu na Republiku Hrvatsku. Mi za razliku od SAD-a nemamo ni 5., i 6., ni 7. flotu niti pola Latinske Amerike ili Euroazije koristi hrvatsku kunu kao što koristi američki dolar. Prema tome, mislim Prema tome, mislim da su primjeri tih država apsolutno potpuno, ne možemo se uopće prema njima ravnati. Također nisam siguran iako stvarno nisam ekonomista, ima tih teorija koliko hoćete da ikakav odgovor za Hrvatsku može biti zapravo u rastu potrošnje bez rasta proizvodnje. Kako god okrenemo mislim da smo taj model već iskušali u proteklih 10, 15, 20 godina i utvrdili smo zapravo da rastom potrošnje zapravo samo povećavamo uvoz jer ne proizvodimo dakle mi kada bi mi mogli našu potrošnju usmjeriti na hrvatsku proizvodnju onda bi taj krug mogao donositi neku dodanu vrijednost. Ali mi sve što mi koristimo gotovo u ovom Hrvatskom saboru ili što koristimo u našim kućama, u našim uredima, na našim radnim mjestima, sve što nosimo, sve što jedemo, sve u čemu se vozimo, sve što nas okružuje zapravo nije proizvedeno u Hrvatskoj. I ukoliko ćemo se mi zaduživati zato da bi to sebi namakli mi zapravo samo povećavamo uvoz i sami sebe još dublje ukopavamo. Mislim da se zapravo

nego upravo iz razloga da kažemo da neki, slikovito se dočara da određene brojke nisu nužno uvijek iste na različitim područjima. Nije isto 3% na privredu Njemačke, privredu Japana i 3% na privredu ako još postoji privreda Hrvatske. Što se tiče ove vaše dvojbe rast potrošnje. Ja sam rekao ako ste me dobro slušali da očekujem od hrvatskih ekonomskih stručnjaka bez obzira kojoj političkoj strani pripadaju, bez obzira znam ideološke razlike da se stvori neki konsenzus da oko toga što bi to trebalo nemoguće ostvariti konsenzus ali barem što veći broj tih stručnjaka uključiti u to što bi to izvelo Hrvatsku iz krize. Pri tome, vi tvrdite nema nešto što Hrvatska proizvodi da bi kroz potrošnju se to osjetilo……/Upadica: Vrlo malo/… Vrlo malo ali da bi se, to je upravo ono što sam malo prije odgovarao na jednu drugu repliku, nedostaje ta strategija da imamo strateški planirano koje su to naše grane, u što želimo investirati, što želimo razvijati, onda bi to imalo smisla,

da je rast BDP-a odnosno rast proizvodnje, hrvatske proizvodnje preduvjet za uopće pomake i za povećanju potrošnju za koju se vi zalažete u vašem izlaganju. No, kako će rasti BDP kada ste sami naveli, kada je u Hrvatskoj na dijelu nepotizam neslućenih razmjera gdje se potporu nestručni, nesposobni, nekvalificirani ljudi postavljaju a postoji jedna nezajažljivost stranačka vladajućih da postave svoje ljude na sva moguća mjesta u Republici Hrvatskoj i onda takvi vode i proizvodne tvrtke, proizvodne pogone i naravno da takvi nesposobni, nekvalificirani ljudi za takva mjesta ili needucirani, ne mogu, evo primjera "Đuro Đaković" u Slavonskom Brodu, pogledajte tko je bio direktor Đure, holdinga "Đuro Đaković", je li doveo "Đuru Đakovića" koji je proizvodna proizvodna tvrtka u gubitak od 125, 130 milijuna kuna za godinu i pol dana. Strašno. Dakle ta frendovska, trendovska i rodijačka veza koja dovodi naše kadrove u proizvodnim djelatnostima na rukovodeće funkcije ne može dovesti do rasta proizvodnje i do rasta bruto društvenog proizvoda. Ono što sam htio vam još nešto posebno istači da je s obzirom na zakonodavstvo Europske unije Europska središnja banka centralizira, se centralizira a time da kažem i usisava ovlasti Hrvatske narodne banke. Pa je onda Hrvatska narodna banka će uskoro biti neovisna o Hrvatskoj državi kao što i sada je a biti će ovisna o Europskoj središnjoj banci koja će zapovijedati putem single supervisory mehanizma

Osvrnuti ću se samo na onaj dio koji sam doduše govorio i u raspravi zbog čega ne uspijevaju reforme. Upravo iz tog razloga što nažalost bez obzira nema tu ovi ili oni, mi ili vi ali da se konstantno dešava da se postavljaju po nekoj prijateljskoj, stranačkoj, kumovskoj, ne znam ni ja kakvoj vezi, postavljaju kadrovi koji pri tome odmah u startu pokazuju nerazumijevanje onoga gdje su došli, sredine u koju su došli, nerazumijevanje apsolutno da budemo iskreni baš ničega. I čak ni to nije dovoljno da dođe do pravovremenih promjena da se reagira da se spase spase radna mjesta u konačnici. Vi ste spomenuli "Đuru Đaković", nisam imao namjeru spominjati nikoga ali evo spomenut ću vam jer to mi je sad palo na pamet, spomenut ću vam Gredelj tu u Zagrebu koji je prije par dana ostao bez dodatnih 250 zaposlenih, sad se sveo na nekih 600 i nešto ako se ne varam, a sjetite se kada je bila rasprava o tome. Žurno ga moramo otjerat u stečaj da bi spasili tu firmu. Sad više ni HŽ Putnički prijevoz nema gdje proizvoditi one ugovorene niskopodne vagone, odnosno preuzet će to navodno Končar, samo ne znam na koji način će izvodit onaj dio za koji nemaju tehnologiju. A s druge strane, izgubili smo gotovo 2000 radnih mjesta političkom odlukom. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Iscrpili smo replike i odgovore na replike na vaše izlaganje. Obavijest. Danas bismo radili što duže kako bismo završili sve do 17. točke utvrđenog dnevnog reda, s time poštovane kolegice i kolege da nećemo odraditi, nemamo uvjete za odraditi 6. i 7. točku jer su predstavnici ministarstva odnosno Vlade spriječeni, jedan iz zdravstvenih razloga, a drugi službenog putovanja zamjenika. Molim da to uzmete u obzir. točku 8. ćemo raditi sutra ujutro, to je Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2013.godinu, a 15. i 16. točku utvrđenog dnevnog reda, dogovorili su se u klubovima zastupnika da radimo objedinjeno. Je, hvala lijepa. I točka 13. se skida, odnosno povlači iz procedure. Ne skida se, nema se šta skinut. Ok, nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika zastupnika HNS-a i poštovana zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite kolegice. U većem dijelu izvješća HNB-a, odnosno skoro u polovici izvješća govori se o stanju ukupnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj i upozorava se na nažalost silazne trendove, čak se u jednom dobrom dijelu i na neki način alarmira da su neki trendovi takvi da

Znači upozorava se na pad gospodarske aktivnosti i domaće potrošnje i to već petu godinu zaredom. BDP u Republici Hrvatskoj u 2013. godini realno je smanjen za 1% pa je onda ta akumulacija pada gospodarske aktivnosti 12% od 2008. godine. Smanjenje gospodarske aktivnosti na razini cijele 2013. je posljedica pada izvoza i agregatne potražnje. Broj zaposlenih na godišnjoj razini smanjio se za 1,5% u odnosu na prošlu godinu. Stopa nezaposlenosti 17,1%, plaće su realno pale i uglavnom da ne nastavljam, manje-više svi znamo za ovu situaciju. S druge strane u tom cijelom izvješću unatoč ovim konstatacijama, ono što se odnosi na sam posao HNB-a govori se o stabilnoj monetarnoj politici, govori se o tome da je cijeli sustav bankarski i financijski stabilan, konsolidiran u ovom trenutku i nekako čovjek ima dojam da je taj cijeli sustav jedan otok u cijelom ovom moru problema kojeg ima hrvatsko gospodarstvo, što mislim da nije način prihvatljiv za raspravu o ovoj temi. Naime, u izvješću o radu HNB-a ili su ti ukupni podaci involvirani pa su kroz analizu onda kritizirani, imaju neke zaključke, imaju preporuke ili konstatiraju stanje, ali kao dio cijelog i ukupnog sustava jer ovdje nam se čini da jednostavno jedan sustav ne valja, to je cijeli gospodarski sustav, sustav financija, monetarni sustav u Republici Hrvatskoj je odličan. HNB nije otok ili ne bi smjela biti otok, a još manje neko elitno društvo i činjenica da kroz ovakvo izvješće mi u HNS-u vidimo da ne postoji ono što bi bilo nužno. Naime, HNB kao ključna financijska institucija u Republici Hrvatskoj bi trebala biti dio ukupnog sustava svih institucija, a prije svega Vlade i politike Vlade Republike Hrvatske s obzirom da je i gospodin guverner imenovan odnosno ovdje izabran, a predložen od strane predsjednika Vlade. I ta sinergija koja bi trebala biti i trebala postojati između gospodarske politike Vlade Republike Hrvatske i financijske politike politike HNB-a, unatoč tome što je HNB autonomna institucija bi morao biti na jednoj vrlo, vrlo visokoj razini. Ovako kroz ovo izvješće se čini da izvješće se čini da HNB koja očito zna šta radi i vlada situacija u svom dijelu, nema ili ne može imati apsolutno nikakav utjecaj što je čini se dosta po meni nesuvislo, nekakav utjecaj na to što u gospodarstvu činiti, a što ima implikacije na cijeli naravno i financijski sustav Vlada Republike Hrvatske i obrnuto. Treba pohvaliti u dobrom dijelu naravno ovog izvješća ono što se odnosi na rad Hrvatske narodne banke što je poduzeto. Ono što je i konkretno su i naši građani i poduzetnici i gospodarstvenici osjetili, pale su kamate na kredite, krediti su povoljniji, ali se na žalost plasmani nisu povećali. Obrazloženje jest u izvješću zbog čega je tome tako. Srećom da postoji Hrvatska banka za obnovu i razvoj i srećom da tu jest bilo određene koordinacije i Vlade i Hrvatske narodne banke, pa se kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvoj su se ti plasmani uspjeli nešto nešto povećati i ja pretpostavljam da je kroz to i jedan dobar dio našeg gospodarstva spašen, a jedan dio je i potaknut. Znači generalno razmišljanje i promišljanje to da, naime već dugi niz godina je tako, nije to gospodin sadašnji guverner i onaj prethodni guverner i prošla Vlada koja je bila možda na idejno političkim pozicijama drukčija. Ne možda, nego jest od ove sadašnje Vlade. Isto taj dojam se sticao, ne. Znači tog nekog paralelizma neovisnosti s jedne strane je i bivši guverner je bio vrlo popularan. On je bio taj nekakav garant bar što se tiče građana takva je bila percepcija građana da upravo on, odnosno Hrvatska narodna banka nas štiti od nekakvog potpunog kolapsa. Možda građani tu i imaju pravo. Nekako je ta sigurnost, ta stabilnost bila dobro predočena javnosti i ona jest u suštini vjerojatno takva. Ali zar je moguće da imamo takvu instituciju, znači koja može sebe pohvaliti svoj rad pohvaliti na taj način da funkcionira odlično, a da istovremeno ukupno gospodarstvo i da Vlada Republike Hrvatske, odnosno da svi ovi pokazatelji govore suprotno. To je bilo i prije tako. Pa evo nekako apel po meni, ne apel nego iz ovog Sabora mislim da bi trebala izaći poruka da nedostaje očito te sinergije u radu i da je sigurno da je Hrvatska narodna banka institucija, a i tim od šestotinjak čini mi se ljudi koji rade tamo, koji su pretpostavljam dobrim dijelom vrhunski stručnjaci sa područja ekonomije i prava, doktori znanosti itd., da ti timovi i taj tim bude uistinu tim ne samo u funkciji Hrvatske narodne banke, nego da se stavi na raspolaganje i da sa svojim znanjima i sa svojim svojim preporukama, sa svojim inzistiranjima čak u nekim segmentima gdje su isključivo i oni nadležni kao struka pomognu ovoj Vladi kao što očekujemo da pomognu i svakoj drugoj i budućoj budućoj Vladi Republike Hrvatske, a na korist njenih građana. Kratko. Znači smatramo definitivno da je osim Vlade Republike Hrvatske, ovog Sabora Hrvatska narodna banka kao središnja banka jedan od ključnih, je ključna institucija u očuvanju i financijskog i gospodarskog suvereniteta Republike Hrvatske. I s tog stanovišta mislimo da je potrebna kvalitetnija jedna suradnja i sinergija. U jednom momentu je, zapravo i u izvješću samom ali i guverner u jednom trenutku rekao i to ću se još samo osvrnuti pojedinačno da je bankarski sustav

mislim da ne bi to mogli sasvim jednoznačno tako reći jer svi znamo da, na koji način su se banke tamo polovicom dvije odnosile prema poduzetnicima, prema inicijativama poduzetničkim posebno malih i srednjih poduzetnika i kako su bili uvjetovani plasmani, kako su se odobravali krediti prema poduzetništvu. Pa ja imam ne malo kolega i prijatelja koji su za kupnju jednog tiskarskog stroja ili nekog osnovnog sredstva mjesece proveli po poslovnim bankama. Dok su recimo istovremeno kad bi dali zahtjev za kredit da kupe ne znam novi automobil to rješavali preko noći, doslovno. Znači, te banke koje su u dugom periodu otežavale u stari pristup kapitalu, otežavale našim poduzetnicima da na vrijeme, jer to je vrijeme strašno važno u tom poslu da na vrijeme krenu u svoje poduzetničke aktivnosti, a neki su u međuvremenu u gubljenju vremena i odustali i nije ih malo ne možemo reći da nisu krive i da bankarski sektor nije kriv da se ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske našlo u na žalost danas, odnosno svih ovih godina u situaciji u kojoj se našlo. Još gore je kad vidite činjenicu i kad svi smo svjesni danas činjenice kolika je štednja imobilizirana u bankama, kolike su nekretnine imobilizirane u bankama, na koji način su se plasirala sredstva, kako su neki uspijevali doći do tih plasmana isto tako preko noći kao i za automobile, ali naravno za puno veće iznose. Danas su to propale tvrtke, propale nekretnine, nekretnine koje stoje. Znači, nije da banke nisu sudjelovale u kreiranju ove naše unutarnje krize kroz način rada, odnosno način plasmana kredita i prema građanstvu i prema poduzetnicima. U tome je bio najveći problem, naravno HNB ima ingerencije koje ima, ona vrši nadzor, pretpostavljam da u većem dijelu se zna što se događa iako vidimo povremeno se događa i to da nas neke stvari iznenade pa neke banke se baš i ne zna zašto je to tako u datom momentu. I mislim da bi opet u sinergiji, opet u suradnji sa Vladom, sa Ministarstvom financija trebalo iznaći modalitete da se i te poslovne banke nešto drukčije počnu ponašati. A tu ću se onda nadovezati na neke od rasprava, a to su bile ideološke rasprave, tržište da ili ne, državna ekonomija, što smo mi, gdje se vrtimo? Mislim da jesmo se opredijelili za slobodno tržište, da to svi znamo, međutim svugdje pa ja bih rekla u svijetu, neću reći svugdje, ali skoro svugdje gdje je slobodno tržište ima i jednim dobrim dijelom kombiniranja sa državnim planiranjem strateškim i sa određenim poduzetničkim uvjetno rečeno aktivnostima države. A država ima kao što znamo i Vlada uvijek ima onaj ključni instrument a to su porezi i na koji način će regulirati tu cijelu priču. Znači, mi kao stranka sasvim jasno kažemo za slobodno smo tržište, tržište jednakih šansi u kojoj je država regulator i korektor. I to je uloga države da zaštiti onog najslabijeg u odnosu na nekog jačeg ili nekog koga želi uništiti i ugroziti. Govorilo se i o tome kako to neke druge države rade, kako funkcioniraju bankarski sustavi pa evo čini mi se da je i ova Vlada napravila dosta veliki iskorak kroz politiku u Hrvatska banka za obnovu i razvoj i što je tu bio korektiv HNB, ali je činjenica da smo imali i da imamo tu banku i da recimo Nijemci funkcioniraju tako da ako kupuju auto i ako hoće auto određenih performansi recimo ima iste performanse kao i Toyota onda kupuju AUDI. Međutim, kod nas to tako baš nije pa recimo mene bi zanimalo u HPB-u što se što se tiče HPB-a da li recimo Proračun Grada Zagreba ili da li uopće Grad Zagreb ili Holding zagrebački koji ima milijarde preko koje poslovne banke on Znači, ako HPB ima iste uvjete kao Privredna banka ili neka druga banka nebitno onda bi Nijemac vjerojatno odabrao HPB i to je ta značajna razlika između nas i njih, a ne

stvarno narod ima pravo kad je Hrvatsku narodnu banku percipirao kao garant stabilnosti kune i monetarne politike. Ja se s vama tu ne slažem, narod nije u pravu, HNB i u smislu stabilnosti monetarne politike osim umjetnim reguliranjem onoga što nije bilo dobro regulirano. Pa su umjetnim potezima na neki način to održavali. Pitanje je koliko je HNB održavanjem takvog tečaja kune i takve stabilne monetarne politike poticao i Vladu i hrvatski narod na zaduživanje, na uvijek iznova zaduživanje? To su teoretska pitanja ali previše je ovdje teoretiziranja bilo kroz jutro pa ne bih ja sad nastavio u tom smislu. Dosta se milovalo HNB, ne ne znam, pa se govorilo i o Josipoviću pa da ideološki nismo raščistili stvari pa da je to na neki način uzrok ovoga što se događa u državi. A ja vama kolegice hoću još reći jedan put da HNB jest država u državi, ali nemojmo biti iluzionisti. Doveo ga je Milanović, gospodina guvernera, nije htio doći na odbor. Pa Milanović ga je stavio, može sutra reći Milanović gospodinu guverneru niste vi nego netko drugi guverner. Vlada je odgovorna i ne može HNB vršiti ulogu Vlade. Vaša Vlada, Hrvatska vlada i moja Vlada, ali vi ste dio te koalicije, je jedina kriva zbog ovoga što se događa u državi. Spominjala se Grčka, u Grčkoj je bilo 100 tisuća ljudi se svaki dan valjalo po ulicama, ali Vlada je rekla hoću ovo i ovo na ovaj i ovaj način i tu je politiku provodila. I što onda to ima HNB? Ima slušat Vladu u stvarima u kojima treba poslušati.

Pa kada ste takvi domoljubi vi u HNS-u inače zbog čega kada kao član vladajuće koalicije, Kukuriku koalicije, ne inzistirate da platni promet, odnosno da plaće i sve ono što ide preko preko COP-a da kažem 260 tisuća državnih i javnih službenika i namještenika ne idu plaće preko jedine hrvatske banke u hrvatskom vlasništvu HPB-a? Nemojte mi isključivati mikrofon!

općenito govoreći o našem odnosu prema našim resursima, prema našem suverenitetu. Očito da ga još nakon 24 godine nismo dovoljno svjesni i usporedila sam to, to, ja kao liberal ne zastupam to da bilo ko bilo kome naredi ovdje u sabornici, kolegama u kojoj banci će držati svoj račun i da država kaže svi ćete vi primati plaće preko određene određene poslovne banke. Ali ta svijest ljudi koji vode, odnosno ja sam govorila ovdje o jedinicama lokalne samouprave, ta svijest o tome da ako dvije banke na tržištu znači nude iste uvjete za obavljanje ustvari određenih poslova, a to su transakcije po računima, onda zanimljivo Nijemac ili nikoga više posebno ne ističem, će odabrati svoju ili lokalnu, ili regionalnu ili državnu banku u odnosu na onu neku treću koja je uvjetno rečeno strana, ali samo pod istim uvjetima ili boljim uvjetima. O tome sam ja govorila, da se ne bi krivo razumjeli. Ja nisam za nikakav državni intervencionizam niti za naredbu ni predsjednika Vlade, niti bilo koga drugog, niti tajnika ovog Sabora u kojoj banci ću ja držati račun. je odluka, prva osobna gdje ću ga ja osobno držati, a druga moja odluka je eventualno kao gradonačelnica gdje ću ga držati, odnosno gdje će novce držati, preko kojeg računa, koje banke će raditi sa novcima građana Republike Hrvatske odnosno građana mog grada i vršiti transakcije u kojoj poslovnoj banci tj. moja odnosno odluka mog grada.

Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani viceguverneru, kolegice i kolege. Uvodno ću spomenuti samo nekoliko statističkih podataka, onih najvažnijih koji determiniraju zapravo makroekonomski kontekst današnje rasprave jer smo o detaljima zapravo puno govorili jučer kad smo govorili o izvješću o izvršenju proračuna za 2013. godinu. Dakle, u prošloj godini nastavljen je pad gospodarskih aktivnosti tako da kumulativni petogodišnji pad iznosi 12%. Bruto domaći proizvod je realno smanjen 1%, nastavljen je pad domaće potrošnje, anketna nezaposlenost kao kumulativna posljedica negativnih gospodarskih kretanja povećana je na 17,1% prema 15,8% koliko je iznosila u 2012. godini. Stopa inflacije mjerena indeksom odnosno rastom potrošačkih cijena bitno je smanjena, a pozitivan je i saldo platne bilance. Dakle, ima ipak tračaka svijetlosti. Međutim, dužnička pozicija Hrvatske i dalje se pogoršava, isto tako javni dug dosegnuo je krajem 2013. visokih 67% bruto domaćeg proizvoda. U takvim uvjetima Hrvatska narodna banka kao monetarna vlast neovisna od izvršne vlasti, kolega Duje, ostvarila je svoj temeljni cilj a to je održavanje stabilnosti cijena i nadzor nad bankama. Međutim, ono što je interesantnije je koliko je centralna banka u opisanim uvjetima učinila za hrvatsko gospodarstvo? Guverner je uvodno u izlaganju naglasio da je učinjeno sve što Hrvatska narodna banka u okvirima zakonskim mogućnosti može učiniti. Dakle, maksimalno je snižena cijena kapitala, odnosno kamatna stopa praktički je svedena na nulu. Zajedno sa HABOR-om u 2012. je provođen program kreditiranja gospodarstva pod povoljnim uvjetima koji nažalost nije potrajao, ali je Hrvatska narodna banka i u 2013. nastavila podupirati gospodarstvo. Smanjenjem obavezne pričuve s 13,5 na 12,5% oslobođeno je 5 milijardi dodatne likvidnost, međutim ostaje dojam da gospodarstvo zapravo to i nije bitnije osjetilo. U čemu je problem, zašto se to nije dogodilo? Dakle, znamo da je primarni problem u ograničenoj apsorpcijskoj moći gospodarstva koja je determinirana niskom razinom kapitaliziranosti hrvatskih poduzeća. Drugi razlog što su banke "rezervirane" prema poduzetnicima je taj što su već sada rizični plasmani u gospodarstvu dosegli visokih 28%. Dakle, svaka treća plasirana kuna je potencijalno izgubljena za banke i to je ono zbog čega je od strane banaka upaljeno crveno svjetlo. Još nekoliko rečenica o poslovanju banaka u 2013. godini. Rekla bih da je 2013. godina za bankarski sektor u Hrvatskoj bila u mnogo čemu prijelomna godina. Naime, u 2012. godini je započelo a u 2013. je okončano prelijevanje petogodišnje recesije iz realnog sektora u financijski sektor, drugim riječima nakon što su prethodne četiri godine krize dok je gospodarstvo palo preko 10% ostvarile ukupno 15 milijardi kuna dobiti, u 2013. su i banke počele dijeliti sudbinu gospodarstva, odnosno počelo se ostvarivati ili potvrđivati ono pravilo da nema dobrih banaka bez dobrog gospodarstva, niti dobrog gospodarstva bez dobrih banaka. U 2013.kreditna aktivnost banaka bitno je oslabljena zbog smanjene potražnje, prvenstveno privatnog sektora, dakle, građana, a onda i privatnih poduzetnika koji se iscrpljeni dugogodišnjom krizom maksimalno suzdržavaju od zaduživanja. Bankama nije preostalo drugo nego okrenuti se plasmanima državi i javnim poduzećima koji su daleko sigurniji. Dakle, ti plasmani su manje rizični od onih privatnom sektoru, ali su i manje isplativi, manje se na njima zarađuje i ta promjena je imala za posljedicu osjetno smanjenje kamatnih prihoda, a znamo da su kamatni prihodi apsolutno najvažnija stavka u ukupnim prihodima banaka. Istina, smanjenje kamatnih prihoda banke su u značajnoj mjeri uspjele nadoknaditi reduciranjem kamatnih troškova. Kamatni troškovi su smanjeni za milijardu kuna i to u manjoj mjeri tako što su smanjene kamate na oročene depozite građana, a u znatno većoj su smanjene kamate u mjeri tako da su se nastavile razduživati kod matičnih banaka u inozemstvu s tim da te strane izvore sredstava su zamijenile domaćim izvorima, prvenstveno depozitima stanovništva i trgovačkih društava koji su u bankama puno jeftiniji od sredstava posuđenih u inozemstvu. Kad spominjem tu supstituciju stranih izvora domaćima, interesantno je to da su u 2013. depoziti stanovništva, ali i trgovačkih društava povećani i to za gotovo 10 milijardi kuna i to jest svojevrsna kontradiktornost. Istovremeno imamo i rast dugova i povećanje blokiranih računa i građana i poduzetnika, a s druge strane, eto, imamo i rast depozita i građana i poduzetnika. Rekla bih da i na ovom primjeru potvrđujemo jednu veliku podijeljenost hrvatskog društva. Dakle manjina ima velike ušteđevine, a većina ima velike dugove. Ali vratimo se bankama, dakle unatoč tome što su uspjele manje kamatnih prihoda kompenzirati uštedama na troškovima poslovanja, banke su u 2013. ostvarile čak 70% manju dobit nego u 2012. godini, dakle svega 1 milijardu kuna. To je uvjetovalo i snižavanje pokazatelja profitabilnosti koji su najniži od 1998. godine kada je na razini bankarskog sustava iskazan negativan financijski rezultat, dakle ukupni gubitci su premašili ukupnu dobit banaka. Svaka druga od 29 poslovnih banaka o kojima danas govorimo u 2013. godini iskazala je negativan financijski rezultat, dakle gubitak u poslovanju. Postavlja se pitanje koji je razlog takvom drastičnom dobiti i slabim poslovnim rezultatima. Ovako snažan pad dobiti posljedica je velikog povećanja troškova … za rizične plasmane, više od 2 milijarde kuna. Naime, od listopada 2013. na snazi su izmijenjena pravila klasifikacije plasmana jer tzv. loši ili nenaplativi krediti zadaju, eto, sve više glavobolje bankama. U 2013. udio kredita rizičnih skupina B i C dosegnuo je 15,6% prema 13,8% koliko je iznosio u 2012. u 2012. godini, s tim da treba naglasiti da bi taj udio u 2013. bio i znatno veći da jedna banka nije prenijela značajan iznos tih rizičnih kredita svojoj matičnoj banci. Istina, ni s tako visokim udjelom loših kredita ipak nismo ni blizu Rumunjskih 33%, Ukrajinskih 30% ili Mađarskih 20,5%, no nije dobro to što će se u Hrvatskoj taj udio nažalost i dalje povećavati pa su procijene čak i do 17%, dok će sve nabrojene zemlje udio svojih loših kredita smanjivati. Ono što ipak ide u prilog Hrvatskoj, što je svakako njezina korporativna prednost je to što je Hrvatska sa stopom adekvatnosti bankarskog kapitala od 21% najbolje kapitalizirana u EU i to joj osigurava da se još uvijek dobro nosi s potencijalnim gubitcima. Usporedbe radi, Slovenija ima stopu adekvatnosti kapitala od 12%. Dakle, banke u Hrvatskoj za razliku od onih u zemljama iz našega okruženja ne moraju se sanirati niti pak su one izvor javnog duga ili deficita. Ono što je još pozitivno i što je snažna garancija servisiranja nabujalog vanjskog duga su međunarodne pričuve. Ukupne međunarodne pričuve HNB-a na dan 31. prosinca 2013. iznosile su 13 milijardi eura, što je 15% više u odnosu na njihovo stanje posljednjih dana 2012. godine kada su iznosile 11,2 milijarde eura. Visoke zalihe Središnje banke veće su i od najrigoroznijih preporuka međunarodnog monetarnog fonda, rezervama koje moraju imati prezadužene zemlje ako se i dalje misle vlastitim snagama, dakle bez financijske i stručne pomoći MMF-a nositi s izazovima financijske prezaduženosti. Zahvaljujući eto, monetarnoj politici koju je tijekom petogodišnje gospodarske depresije vodila HNB, rezerve su ojačane i one su snažan osigurač i protiv nekontroliranog klizanja tečaja i obnove inflacije i daljnjeg pada poljuljanog kreditnog rejtinga. Klub SDP-a podržat će Izvješće HNB-a za 2013. Hvala lijepa. Hvala. Dujomir Marasović, replika. Ne slažem se, želim reći, stabilnost kune nije održana ničijim potezom, mislim na guvernera prethodnog, Rohatinskog ili sadašnjeg guvernera, ona je održana zahvaljujući, odnosno na teret hrvatskih građana, održana je padom zaposlenosti 370 tisuća nezaposlenih, padom standarda, povećanjem poreza, totalnom recesijom, praktički nema trgovine nekretnina, znači totalno umrtljivanje gospodarskog života. I to je ta kratkoročna politika u čijem je temelju socijalističko viđenje i bankarskih poslova kroz proteklih 10, 15 godina jer inače govorili smo da treba kapitalizam onda bi kuna vrijedi koliko vrijedi, a ne mi smo rekli kuna vrijedi koliko mi želimo da nam vrijedi. E to je socijalistički način razmišljanja i tako je vođena monetarna politika. I sada je došla na naplatu. Ima i HNB i ostale banke novaca, ali nemaju kome davati. Sam je guverner rekao dovedi konja, ali on neće … jer nema tko uzeti novce. A i dokaz je da je i HNB došao pred zid također. Nema ona skuplja zalihe, ima pričuve ali čemu to kada se ne troši novac. I banke su došle pred zid. Kažem vam nema kome, ima 28% rizičnih plasmana, pa nisu oni glupi da će sada ići do 50% u rizične plasmane. Vrati se kapital u matične države Njemačku, Francusku u te masonske financijske institucije, samo se vi smijte to je točno, a Hrvatska je isisana, nemaju šta te banke i taj bankarski kapital ovdje šta raditi. i mi se moramo oslanjati HBOR kojima Hrvatska država iz proračuna daje lovu da bi mogla financirati industrijalizaciju odnosno reindustrijalizaciju. A neće je banke reindustrijalizirati jer je vaš SDP prodao banke. Krive su sve vlade, ali vaša je Vlada prodala banke za ništa. Hvala lijepo. Naime, kolegice malo prije ste rekli da banke dijele sudbinu gospodarstva. Ma banke nisu dijelile sudbine i banke su ostvarili i prošle godine milijardu kuna dobiti. Ali malo prije sam imao osjećaj da ćete zaplakati kada ste rekli da je kamatni prihod pao bankama sa 21 milijarde i 419 na 19 milijardi i 801 milijun, a kada pogledate malo i naknade još su porasle sa 4 milijarde i 161 milijun na 4 milijarde i 276 milijuna. banke bilo bi logično da dijele sudbinu Hrvatske i sudbinu gospodarstva, prema tome mora se mijenjati i Zakon o HNB-u. No ovdje se dogodilo nešto suprotno, radi se o klasifikaciji i troškovima rezerviranja u prošloj godini gdje je klasifikacija povećana za skupinu upravo B i C sa novih 2 milijardi kuna. prema tome to je problem zašto je iskazana manja dobit ali mislim daje to kozmetički. Ali imali smo mi u Hrvatskoj primjera gdje su i pojedine banke poslane u stečaj pa kasnije se vidi da su bile loše procjene jel te su banke naplatile dobro imovinu i ustvari su bile u ravnoteži pasive i aktive. Prema tome, politike se moraju mijenjati i logično bi bilo da banke osjećaju ono što se događa u gospodarstvu, ali uvijek taj val koji osjetimo mi danas u našem stanovništvu i po terenu i u gospodarstvu da se prelijeva obično godinu dana na banke i treba vremena da se prelije. A što će tek biti na godinu, to ćemo sigurno vidjeti u izvješćima HNB-a gdje će izvješća banaka prikazana biti još gora. Odgovor na repliku Nadica Jelaš. dijele sudbinu gospodarstva i to je uredu i to tako mora biti. Naime, rekla sam onu poznatu da nema dobrih banaka bez gospodarstva niti ima dobrog gospodarstva bez dobrih banaka, dakle ta veza jest kauzalna. Činjenica da su proteklih godina banke ostvarivale značajnu dobit, visoku dobiti rekli bismo dok je gospodarstvo padalo, BDP padao. Međutim sada se ta dobit svela na svega milijardu kuna. Ja se slažem i u raspravi sam to i naglasila da je to zbog ove nove reklasifikacije rizičnih odnosno loših kredita zbog kojih su se morala su se morala su se podići rezerviranja. Dakle zbog tih rezerviranja je ta dobit smanjena. Ali ne možemo reći da se sada ta situacija koja je prethodnih godina bila dobra za banke nije promijenila, promijenila se. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice, vidim da gotovo rekao bih pomalo kao kao žalopojka dođe vaša rasprava o smanjenoj dobiti komercijalnih banaka u Hrvatskoj koja iznosi 2013.samo milijardu kuna, samo. A prije toga ste spomenuli da je ta dobit iznosila kroz nekoliko godina 15 milijardi kuna. I onda kada govorimo da banke trebaju dijeliti sudbinu gospodarstva, sudbinu građana RH onda ipak onda ipak postoji jedan nesrazmjer u tome. Naime, htio sam vas priupitati ako mi znate odgovoriti, jesu li banke smanjile milijunske bonuse svojih menadžera koji stječu te bonuse i milijune kuna ti menadžeri stječu na osnovu duga ili pak ovršnih postupaka itd. blokiranih građana i tvrtki, kojih ima građana preko 300 tisuća, a tvrtki preko 80 tisuća i na osnovu kamata dijele svoje bonuse milijunske? Jeli zbog ovakve situacije u bankama došlo do smanjenja tih bonusa? Ja sam uvjeren da nije, a evo možda vi imate informaciju više. Dakle i dalje se ponašaju tako kako su se ponašali i prije i na muci hrvatskih građana i grbači stječu milijunske bonuse ti isti menadžeri. A osim toga dobro je Duje rekao da one matične banke u stranim zemljama, kako reče masonske, one investiraju novce koji ulaze putem ovih naših banaka k njima u gospodarstvo drugih zemalja koje onda izvoze u Hrvatsku. I tako se potiče uvoz u Hrvatsku, a domaća a domaća proizvodnja stoji. Banke ne dijele sudbinu ni građana ni gospodarstva RH. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Dražen Đurović. Hvala. Dakle, kada se čovjek nađe u jednoj teškoj ili nekoj životnoj bezizlaznoj situaciji i kada izgubi povjerenje sam u svoje snage onda počinje na neki način okrivljivat sve i tada su mu svi krivi. Jednostavno nema više vjere u sebe, a za stanje u kojem se nađe okrivljuje sve i one koji su zaista imali veze sa time i one koji s time nisu imali veze. Na sličan način moglo bi se prenijeti i stanje hrvatskog društva u ovom trenutku. Hrvatsko društvo se na neki način danas nalazi u jednoj vrlo teškoj i za mnoge hrvatske građane praktički bezizlaznoj situaciji. I u toj takvoj situaciji i ti hrvatski građani a i hrvatsko društvo nekada i kolektivno zapravo optužuje sve po redu i traži krivca na svim stranama neovisno o kome se tu radilo. to više nije samo hrvatska Vlada, HNB je tu uvijek, fiskalna vlast je tu uvijek, Hrvatski sabor je tu uvijek, tu su župani, gradonačelnici općina, direktori javnih poduzeća, to su službenici na šalterima. Dakle, mi smo na neki način u ovoj fazi u kojoj se hrvatsko društvo nalazi danas ušli u fazu međusobnog optuživanja svih jedne druge a hrvatskim građanima smo zapravo svi zajedno krivi. Na taj način gledajući, pitanje je da li itko od nas tko se našao u politici ili javnoj službi može sebe nazvati uspješnim. Da li HNB može biti uspješan zato što nije gore? Da li guverner HNB-a može biti uspješan u trenutku kada je država u 6.-oj godini recesije bez obzira što je ta recesija možda mogla biti i gora, ali možda nije trebala ni biti. Dakle u ovom trenutku na neki način svatko u svom dijelu odgovornosti i mi koji smo u oporbi iako ne obnašamo vlast, nas hrvatski građani plaćaju kao dužnosnike zapravo snosimo i odgovornost i pred hrvatskih građanima i pred hrvatskim društvom za stanje u kojem se Hrvatska država nalazi. A oni koji imaju izravan utjecaj na stanje u hrvatskom gospodarstvu tim zapravo snose veću odgovornost. Potpuno je jasno i vidljivo da u u toj situaciji u kojoj se nalazimo vrlo često se više ne biraju ni oružja ni sredstva kako će se nekoga oblatiti i kako će se sa nekim pokušati obračunati. S druge pak strane i to je razumljivo. Da li je problem za hrvatsko gospodarstvo ukoliko kolega Grubišić i Hrvatsku državu, ukoliko kolega Grubišić i ja imamo plaću tri puta veću od prosječne, potpredsjednica Zgrebec primjerice četiri i pol puta veću od prosječne ili guverner HNB-a pet i pol puta veću plaću od prosječne neto hrvatske plaće? I da li bi da mi imamo plaću 1 kunu i svi ovdje zajedno 1 kunu to išta promijenilo u hrvatskom društvu? Objektivno ne bi, dakle ne bi, ništa to ne može promijeniti i može guverner HNB-a imati 100 tisuća kuna plaću ili mi 50 što naravno nema ni on ni mi ili možemo imati 1000 kuna plaću i može on imati mobitel ili putovati ili ne putovati i ništa to neće promijeniti, objektivno u ovom trenutku na hrvatsko gospodarstvo. Ali ono na što hrvatski građani reagiraju na nas to je ona percepcija koju mi ostavljamo o sebi i ona percepcija koju hrvatska politika, dužnosnici koji su u toj politici, poglavito oni koji obnašaju vlast, ili oni koji vode monetarnu politiku ostavljaju prema hrvatskim građanima i prema hrvatskom društvu koji kažem od kojih se mnogi danas nalaze praktički u beznadnoj situaciji, ali zaista beznadnoj situaciji. I na koji način mi odgovaramo na to beznađe u kojem se hrvatski građani nalaze? Odgovaramo vrlo često bavljenjem sami sa sobom, nekakvim trivijalnim pregovorima pregovorima ili međusobnim nabacivanjima bez, i vrlo često bez ikakvog pokušaja i želje da zapravo konstruktivno sagledamo to stanje ili da pokušamo razgovarati i o tome što hrvatsko društvo, što poluge hrvatske gospodarske politike, monetarna ili fiskalna mogu ponuditi. I tako nam danas guverner na neki način implicira odgovornost fiskalne politike a jučer nam ministar financija implicira odgovornost monetarne politike. Jučer sa ove druge strane je sjedio. Naravno da u toj situaciji ni hrvatski građani kada vide da zapravo ni te dvije poluge neke gospodarske politike koje bi trebale dati nekakve suvisle odgovore manje-više ili vrlo često prebacuju tu lopticu odgovornosti da su onda i hrvatski građani obezglavljeni. Pitanje zašto ne uspijevaju reforme. Moje je mišljenje da reforme ne uspijevaju zato što nema politike. Dakle ova vlast nema politiku. Reforme koje su se događale su u pravilu bile neki sitni parcijalni koraci u onim trenucima kada im se pojavljivao neki manjak proračuna ili kada se negdje primijetilo da se neka sitnica može promijeniti. Gdje je politika? Gdje je sustav gospodarske politike Republike Hrvatske? Gdje je sustav? Svaka mjera je pala, svaka mjera je primijenjena. U ove 3, 2,5 godine, 3 ništa nije ostalo. će, kako će onda reforme, koje reforme, da li one u javnom sektoru, da li one u poreznom sustavu, da li ona lutanja i traženja koja se neprekidno ovih nekoliko godina događaju? Ma one su na tragu i onih prethodnih lutanja da se razumijemo. Ono što guverner HNB-a bez obzira što mu to možda nije primarna zadaća mora shvatiti da će morati preuzeti odgovornost javnog dužnosnika koji će morat bez obzira što nije političar povremeno zaći među hrvatske građane i zaista susrest se sa činjenicama koje se ne mogu pročitat u mjesečnim, kvartalnim, polugodišnjim i godišnjim izvješćima HNB-a. Morat će počet sudjelovat ne samo dakle na ovaj način kako je do sada sudjelovao kroz kreiranje monetarne politike, već će zaista morat postat, vidjet činjenično stanje sam svojim očima, ne treba to nigdje pročitat, a ovako će ga uočit, neće čak morat predaleko ni otić od zgrade HNB-a i pokušat kao nositelj monetarne vlasti, jedne ustanove koja ima potencijal itekakav zaista na neki način i u preostalom mandatu ove Vlade ili sa sljedećom vladom koja će doći, djelovati da se određene stvari, da se konačno na neki način kreira hrvatska gospodarska politika, antirecesijska politika. Ova Vlada je do sada imala jedino definiranu svjetonazorsku politiku, ali gospodarsku ne. Sve te reforme nisu bile zapravo nikakve jer kažem to su bili neki parcijalni potezi koji ništa nisu donijeli. I kad smo govorili o tom problemu dužničkog ropstva, zašto se na njega vraćamo? Ne zato što bi htjeli manipulirat sudbinama ili koristit sudbine tih ljudi, već zato što dobar dio tih ljudi ni na koji način nije odgovoran za to stanje u kojem su se našli. 10 000 eura vauchere hrvatskim građanima niti da možemo obrisat dugove, ali možemo naći načina da zaštitimo dom, da ljudi koji nemaju nikakvog rješenja, ali baš nikakvog u životu, ne završavaju sa svojom djecom na ulici u državi koja ima na desetke tisuća praznih nekretnina i da te nekretnine uzimaju banke kojima te nekretnine uopće ne trebaju. I to je i vaša odgovornost i vi tu možete pomoći da se nađu odgovori kako da se to stanje poboljša i olakša. Hvala. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Đurović, pa evo samo za uvod 51 milijarda kuna neplaćenih poreznih potraživanja i 45 milijardi kuna nelikvidnosti nisu sitnice. Politika postoji. Jučer i danas, vi ste htjeli sad ovdje u svojoj raspravi reći da jučer i danas slušamo različitu pjesmu. Zapravo mi istu pričamo slušamo jučer i danas. Jučer je ovdje bilo govora o tome da jedan od velikih problema hrvatskog gospodarstva je niska razina kapitaliziranosti. O tome je govorio jučer kad smo govorili o financijskoj politici, kad se govorilo o smanjenju oporezivanja reinvestirane dobiti pa na taj način se povećava i kapitaliziranost društva da bi moglo gospodarstvo krenut u investicije. Danas je ovdje guverner jasno rekao, novca ima, tako sam ja barem shvatio, znači novca ima, druga je stvar što ga poduzetnici ne mogu Uvođenjem hrvatskog registra obveza po kreditima HROK-a 2007. mislim da je to krenulo, ovdje ja nisam vidio nažalost ili nisam dobro gledao u izvješću kolika je zapravo struktura po dužini, po roku kreditnih obveza javnih poduzeća, da bi se na taj način moglo vidjet zapravo gdje su nastupile poteškoće. Govori se da su zapravo prije recesije zbog ovih unutarnjih dugova su poduzeća već došla u teškoće. Dakle u ovom dijelu kad govorimo o HNB-u održavanja likvidnosti u bankovnom sustavu, stabilnosti cijena i tečaja, a znamo da svaki izvoznik će vam reći da je kuna precijenjena, da ovaj tečaj nije dobar. Međutim, zašto HNB i zašto je bivši guverner i sada, zašto se održava taj tečaj jer upravo zbog kreditnih obveza prije svega građana a onda i poduzetničkog sektora bi svaka promjena tečaja dovela u još veću opasnost. Hvala. **Zgrebec, Dragica Kolega, svaka politika počiva na viziji, na jasno definiranoj ideji što vi želite učiniti. Vi ste pokazali u svjetonazorskom smislu da imate vrlo jasnu viziju društva kakvu želite. Ona je drukčija od moje, no ukoliko imate većinu da to učinite to je legitimno. Ali u gospodarstvu i u gospodarskoj politici pokazali ste da nemate viziju, da ne znate pomirit socijaldemokratsku poziciju svoje stranke, realnost hrvatskog društva u recesiji i realnost gospodarskih odnosa unutar Europske unije kakvi vladaju i tu jednostavno vizije nema. Tu su mjere ovamo, mjere onamo i tako vrijeme teče. Tzv reforme koje su zapravo vrlo sitni, malo povuci onamo, povuci onamo, pa ćemo vidjet što nam Bog da, manje-više kozmetika. Nemamo stabilnost sustava, stabilnost porezne politike, nemamo nikakve sustavne mjere za poticanje gospodarskog rasta, nemamo nikakve sustavne mjere za rast investicija i na kraju hvala vam, ali 30 minuta mi ne treba za odgovor na repliku. Damir Tomić, replika. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala potpredsjednice. Što se kozmetike tiče, mislim da jedino kozmetikom se bave ovi u HDSSB-u i ove mjere koje kolega naziva kozmetičke mislim da je to pomalo i bezobrazno. Navest ću samo neke mjere koje su dovele do toga da u zadnjih 5 mjeseci prvi put nakon 2009. godine imamo gospodarski rast, rast industrijske proizvodnje. Prije svega, porez na dobit je 0% ako se ista reinvestira. Smanjen je PDV s 25% na 10% za ugostiteljstvo i turizam, što je izravni poticaj najjačoj industrijskoj grani u Republici Hrvatskoj. Povećan je prag ulaska u sustav PDV-a s 85 000 na 230 000. Uveden je red u uplatu doprinosa, dokapitaliziran je HBOR sa 600 milijuna kuna za kapital i 150 za subvenciju kamata i zajedno sa HNB-om program za izvoz oslobođeno 6 milijardi kuna. Smanjeno je opterećenje za gospodarstvo, doprinosi su smanjeni 2%, naknade za šume i spomeničke rente su smanjene koje su opterećivale gospodarstvo. Povećani osobni odbitak za utvrđivanje porezne osnovice čime se direktno povećao neoporezivi dio plaća i mirovina. Naravno malo, ali značajno. I na koncu konca 5 mjeseci za redom raste industrijska proizvodnja, 5 mjeseci za redom. 2009. je zadnji put rasla, a vi iz HDSSB-a se možete smijati kada te razultate pokažete u županiji kojom vladate čestitat ćemo vam. Hvala. Nisam primijetila jel' ste digli za odgovor? Odgovor na repliku Dražen Đurović. Dakle kolega, što se tiče onog prvog vašeg pomalo bezobraznog pozvat ću se na govor na gori. Kaže mjerom kojom mjerite i vama će se mjeriti i sudom kojim sudite bit će vam suđeno, tako da ne želim dalje što se tog tiče. A što se tiče samog sadržaja ove replike pa što da vam kažem. Spomenuli ste zdravstveni doprinos, spomenuli ste porez na turističke usluge koje su kasnije ponovo vraćene jer se vidjelo da su neodrživi bili u tim trenucima kad su došli, odnosno da nije zapravo bilo uopće, iza njih nije stajala ozbiljna gospodarska politika već su to zapravo bile neke mjere koje se tako parcijalno donose pa ćemo vidjeti šta će bit. I onda vidimo to ne ide pa onda vraćamo i vraćamo se zapravo ukupno na onaj problem nestabilnosti, nesigurnosti, na onih 30 i nešto izmjena poreznog sustava koje su se dogodile od početka mandata ove Vlade. Upravo se na to vraćamo. I onda na činjenicu da ni jedan investitor ne zna do kraja mandata ove Vlade da li će ih se dogoditi još 30. Da li će onaj poticaj koji danas ima na novozaposlenog da li će on vrijediti sutra. E to je problem. I naravno vaše posve legitimno pravo da širite klimu optimizma i to je dobro i za vas i vaše birače i drago mi je da to činite i treba to činiti. Ne treba obeshrabrivati svoje birače, međutim svi oni koji procjenjuju stanje hrvatskog gospodarstva posve objektivno iznose analize koje na žalost daju sliku takvu kakvu daju. A ja bih iskreno volio da ste vi u pravu i da stvari idu u dobrom pravcu, ali ne idu. Završna riječ guvernera Hrvatske narodne banke doktora Borisa Vujčića. **Vujčić, Boris** Hvala lijepo. Hvala na raspravama. Ja ću pokušati ukratko sažeti neke odgovore na neke skupine pitanja koja su se pojavila, ali probat ću nekako da povežem neke stvari koje mogu povezati. Bilo je pitanje prvo sanacije hrvatskog bankovnog sustava polovicom devedesetih godina. To je pitanje koje se dugo provlači, ali ima dosta rasprava koje se vežu nekako na to pitanje da li je dobro što smo privatizirali banke, da li nije dobro što smo privatizirali banke, koliko je to koštalo, kakvi su rezultati. Ja ne mogu govoriti o sanaciji hrvatskog bankovnog sustava, jer kad se to događalo ja sam bio još student u Americi, ali iz onoga što sam čitao nakon što sam se vratio je to veći dio te sanacije onoga što se danas vidim naziva sanacijom hrvatskog bankovnog sustava je bila u biti sanacija štednje hrvatskih građana u bankama i poduzeće u tim bankama kroz staru deviznu štednju i velike obveznice. Drugim riječima, da to nije učinjeno tada onda ni ljudi ne bi dobili ništa od svoje štednje niti bi i poduzeće bi isto tako praktički bankrotiralo. I treba to pogledati u tom kontekstu. Ukoliko vi uložite u nešto što je sistemski problem, a taj sustavni problem i to je isto dobro podsjetiti zbog čega je nastao u kontekstu rasprava koje se danas vode i koje su se i ovdje vodile danas je nastao upravo zbog toga što ste imali situaciju u kojoj ste imali visoku razinu u to vrijeme deutschmarkizacije, valutne supstitucije i u kojoj niste imali valutnu klauzulu koja je bila zabranjena i što se događalo onda da su banke davale, imale su na pasivnoj strani bilance njemačku marku kao pretežito sredstvo štednje, a na aktivnoj strani bilance kao kredite su davale neindeksirane U onom trenutku kad je došlo do devalvacija, politika devalvacija je bila vrlo česta ako se sjećate osamdesetih godina i početkom devedesetih godina. Na taj način se pokušavalo poticati konkurentnost hrvatskog gospodarstva, odnosno jugoslavenskog gospodarstva. U osamdesetima bez ikakvog uspjeha, znači to nikada nije uspješna bila politika, ali do čega je dovela. Dovela je do toga da je došlo do deviznog problema u bilancama banaka da ljudi koji su držali deviznu štednju više nisu mogli dobiti devize natrag i tako su banke došle u probleme i moralo ih se sanirati kao što i sve zemlje saniraju kao što smo vidjeli kada im jezgra bankovnog sustava dođe u probleme. I onda se prodaju, prodaju se Ako idete istom logikom možete se pitati zašto nismo brodogradilišta prodali za stotine milijuna eura s obzirom koliko je godinama, desetljećima uloženo novaca u brodogradilišta. Zato jer ne vrijede toliko. Možete prodati za onoliko koliko možete prodati. E sad, da li je bolje imati državne banke ili privatne banke to ja mislim da je pitanje razriješeno da o tom više ne moramo raspravljati uopće. Godinama su neki tvrdili kako smo pogriješili. Opet ja tada nisam, ja sam tad bio student još. Ali čitajući povijest i znajući nešto o ekonomiju i onome što vidim da se danas događa te zamjerke da zašto smo privatizirali banke, da bi bilo bolje da smo se recimo ugledali na kolege Slovence i zadržali banke u državnom vlasništvu. Vrijeme je pokazalo. U Sloveniji vidite što se dogodilo sa državnim bankama. Znate što se dogodilo u Hrvatskoj sa jedinom državnom bankom značajnom koju smo imali. Još smo je dva puta morali dokapitalizirati, a trebat ćemo i treći put. To vam govori da li treba privatizirati banke ili ne, ili je bolje da ostanu u državnom vlasništvu. Ja mislim da dovoljno povijesti znamo da se ne mora, naše povijesti vlastite hrvatske povijesti, da se ne moramo to pitanje više pitati. A pogledajmo i druge zemlje, pogledajte Sloveniju a i ne morate, pogledajte Njemačku koje banke su bile u problemu sada tijekom krize Landesbanke. U Španjolskoj koje su banke bile u problemu, Caje, ne privatne banke. U Austriji, netko je danas spomenuo, Hypo Alpe Adria banka državna banka, ne privatna banka. Ja mislim da to rješava sve dileme koje još možda netko ima. Što se tiče diskusije zastupnice Dalić potpuno se slažem s njom, drago mi je da je rekla da ono što HNB može napraviti i jedino treba raditi je održavati makroekonomsku stabilnost i stabilnost bankovnog sustava. I to opet ide u širi kontekst ove rasprave gdje se pitamo što još može napraviti HNB? Zakon definira što je zadaća HNB-a i Zakon o HNB-u koji je donio Sabor definira koji su instrumenti dani u ruke nama da izvršavamo svoju zakonsku zadaću. U ekonomskoj teoriji je poznata hipoteza nobelovca Tinbergena koji kaže vrlo jasno da za svaki cilj koji netko postavlja pred vas mora vam dati i instrument. Ne možete ostvarivati cilj bez instrumenta. I zato su zakoni o središnjim bankama svuda, ne samo u Hrvatskoj, napravljeni na takav način da upravo imamo instrumente za one ciljeve koji su nam dani. Ne možemo ostvarivati druge ciljeve za koje mi nemamo instrumente i za koje netko drugi ima instrumente. Što se tiče Zakona o HNB-u on isto definira vrlo jasno neke stvari o kojima se danas raspravljalo, HNB ne da sluša Vladu ili treba slušati Vladu nego ne smije primati od nikoga naputke o onome što radi niti smije čak obavještavati unaprijed ikoga o onome što će činiti zbog prirode posla i senzitivnih tržišnih informacija i bankovnog sustava koji nadziremo. I tako mora biti. Što smo mi? Tehnokrati. Što bi mi drugo bili? Mi nismo izabrani od naroda, mi smo tehnokrati koji mogu obavljati svoj posao isključivo unutar mandata koji ste nam vi dali kao Sabor donošenjem Zakona Zakona o HNB-u i to radimo. I to radimo na kakav način? U interesu kao što je rekla gospođa Kosor Republike Hrvatske. Znači, ne podržavamo mi inflaciju niskom, tečaj stabilnim i bankovni sustav stabilnim zbog toga što je to protivno interesu hrvatskog naroda nego upravo zato što je to u interesu hrvatskom i svih građana Hrvatske i zato što imamo instrumente da to upravo činimo. Isto zato Sabor ne prihvaća ili ne odbacuje Izvješće HNB-a nego o njemu bude izvještavanje i prima ga na znanje. Znači to su nekakve osnovne stvari koje su uspostavljene već početkom 2000-ih i ojačane znači donošenjem novog Zakona o HNB-u 2010. godine, a ja sam bio i zamjenik glavnog pregovarača pa sam i izravno pregovarao taj zakon. I taj zakon odgovara i na pitanje koje je isto tako postavljeno da li može HNB otkupiti hrvatski javni dug i onda sa državom ispregovarati grace period na tri godine? Ne može. Lijepo piše u zakonu da ne može. I to je nekakva stečevina europskog prava. Mi nemamo puno ograničenja, danas se isto spominjalo o nekim ograničenjima koja mi možda imamo u vođenju monetarne politike jer nismo ušli u eurozonu. Onog trenutka kad uđemo onda više monetarna politika neće biti u našim rukama nego Europske središnje banke, ali zasada nemamo puno ograničenja, to je jedno od njih. Ne možemo monetarno financirati javni deficit. Zašto je takva odredba u zakonu koji ste vi donijeli kao Sabor RH? Pa zbog toga što je povijest pokazala da je monetarno financiranje deficita od strane središnje banke loše. Inače se ne bi donosila takva odredba u Zakonu o središnjim bankama. Sjetimo se opet '80-ih, jer uvijek je dobro učiti iz povijesti. Znači, ne samo da ste imali u bankama tzv. currency mismatch odnosno razliku između aktivne i pasivne strane devizne izloženosti nego ste isto imali situaciju u kojoj središnja banka monetarno financirala deficit. Pogledajte početak '90-ih još uvijek imate središnju banku koja monetarno financira deficite države. Do čega je to dovelo? Do visoke inflacije i čestih devalvacija. Da li je to dovelo do gospodarskog rasta? Da li je to dovelo do jačanja konkurentnosti Hrvatske? Nije. Prema tome, opet imamo povijest koja pokazuje što je dobro i što nije dobro. I zbog toga mi iz nje učimo i činimo ono što je u interesu Hrvatske. Strukturne reforme, o tome neću puno pričati jer otkad sam postao guverner pričam previše o strukturnim reformama tako da me već pitaju koje su to strukturne reforme, a ja kažem ima ih stotine, nije jedna ili dvije. Ako pogledate recimo OECD-ove preporuke za Grčku 300 strukturnih reformi od kojih Parlament implementira polako dijelove paketa. Što se tiče onoga što HNB možda više treba raditi kao što je bilo rečeno više analizirati, ja mislim da mi radimo jako puno već sada. Radimo analize recimo tržišta rada, fleksibilnosti tržišta rada koje smo objavili, analizu učinaka ulaska u EU na proračun koja će biti sada objavljena, analiza strukturnih reformi. Znači, ne samo uske stvari koje radi središnja banka nego i puno šire od toga, a i jedna smo od manjine središnjih banaka u EU koja je objavljivala fiskalne prognoze. Ali, opet moramo biti svjesni toga da se moramo držati mandata, ne možemo izlaziti izvan svog mandata. I to ćemo nastaviti raditi. Unutar mandata ćemo govoriti o onome što mislimo da je dobro. Bilo je pitanje jedno strane štednje, da imamo dio nerezidenata koji štedi u Hrvatskoj i oni štede ne zbog toga što nije oporezovana štednja, nego štednja na razliku u kamatnim stopama, na arbitražu u kamatnim stopama. Kamatne stope na depozite u Hrvatskoj su još uvijek znatno više nego kamatne stope na depozite u inozemstvu. I to je osnovni razlog zašto smo vidjeli priljev inozemne štednje u hrvatske banke. Bilo je pitanje uvaženog zastupnika Bubala oko toga kako bi novi porez na štednju mogao utjecati na to, to je nemoguće reći dok ne znamo kakav će on bit, kakva će biti stopa, da li će postojati minimalni troškovi ispod kojih se ne oporezuje. Onog trenutka kad se to vidimo možemo dati nekakvu ocjenu iako je uvijek nezahvalno to unaprijed prognozirati. Iz onih inicijalnih prijedloga koji su se pojavljivali, ja sam to već javno rekao naše procjene su da neće biti velikih promjena ako bi bilo onako primijenjeno kao što je na početku bilo najavljivano znači da ne bi došlo do velikih prelijeva depozita. Što se tiče naših prognoza BDP-a, to je 15.7., 15.7. izlazimo sa našim prognozama tako da ne mogu danas pričati o tome. Trebali smo i tjedan dana prije, međutim znate da je 30.06. došlo do revizije podataka o vanjskoj razmjeni Hrvatske izvoza i uvoza. Budući da je zbog ulaska u EU se prelazi na anketno skupljanje podataka o izvozu i uvozu tako da čekamo tu reviziju prije nego što idemo sa prognozom za 2014. i 2015. Dosta je bilo rečeno o razduživanju i to je bit toga zbog čega monetarna politika nije efikasna u uvjetima onoga što zovemo recesijom bilanci. Šta je recesija bilance? Recesija bilance je previsoka zaduženost i privatnog i javnog sektora, ili jednog od ta dva. Normalni karakter monetarne politike je da u situaciji kad želi potaknuti kreditnu ekspanziju, kao što mi želimo sada, djeluje na to da kamatne stope padnu što smo postigli i osigura visoku likvidnost. Međutim, ako postoji taj data overhead, prevelik dug u privatnom ili u javnom sektoru, a privatni sektor prije lupi u budžetsko ograničenje nego javni, uvijek, onda se privatni sektor mora razduživati. Privatni sektor u Hrvatskoj je najzaduženiji u centralnoj istočnoj Europi, 130% BDP-a, 40% stanovništva, 90% država. Znači uz Bugarsku najviša razina. I to je tipični primjer recesije bilanci. Vi možete raditi šta hoćete sa kamatnim stopama, možete davati koliko hoćete novaca, ali ako ste vi već prezaduženi nije izlaz iz problema prezaduženosti, kao što je rekla Angela Merkel ispravno povećavanje duga. Ne možete izaći iz problema zaduženosti još većim dugom, nego morate prvo smanjiti dug i to je bolno, i to je ono što vidite u Hrvatskoj, to je razduživanje. Ali ono je posljedica toga što smo akumulirali prevelike razine duga prije krize. I nema druge sada nego ići u to razduživanje. I zato je šansa za poticanje BDP-a ne na potražnoj strani, ne na poticanju dodatnog zaduživanja, nego na strukturnim reformama za omogućavanje investicija, odnosno proizvodnje koja mora prethoditi novoj potrošnji. Ne možemo trošiti prije nego što počnemo i zato se moramo u potpunosti fokusirati na to, ali velim to nije nešto što direktno može raditi Hrvatska narodna banka. Bilo je i pitanje pada rejtinga, odnosno odgovora Hrvatske narodne Možete pogledati sve, sva izvješća zadnjih 5 godina rejting agencija, FIČ, ESP, MUDIS i pogledajte ocjene rejting agencije koje su pozitivne strane hrvatske ekonomije, koje su negativne. Ako nađete da igdje negativna monetarna politika supervizorska ili regulatorna politika onda ćemo mi znati kako odgovoriti na to. Ali to su svuda nabrojane kao pozitivne strane, se ne razumije./… su navedene druge stvari. Prema tome, vjerojatno tamo treba raditi nešto da bi poboljšali rejting. Što se tiče, da da to isto kažem, da je krivac za euroizaciju, nije nikako. Euroizacija je posljedica, opet da se vratim na početak, deutschmarkizacije, znači mi smo postali neovisna država sa udjelom depozita u njemačkim markama preko 90%. Znači ona je sad manja nego što je bila kad smo postali neovisni. Kada je počela deutschmarkizacija? 1965. sa otvaranjem granica, kad je Tito otvorio granice Jugoslavije, kada su ljudi krenuli van, počeli donositi devize i onda sa čestim devalvacijama, i visokim inflacijama. Ljudi su se naučili da zbog visoke inflacije i čestih devalvacija dinar nije dobro sredstvo čuvanja vrijednosti i prešli su na njemačku marku. Prema tome, mi imamo tradiciju sad od 65. do 2014., znači imamo 50 godina valutne supstitucije tako da to nema veze sa HNB-om. O švicarskom franku, to ste spomenuli, ja sam 2005. u ovo vrijeme sam bio ovdje za ovom govornicom, branio godišnje izvješće, branio, nema se šta braniti, izlagao godišnje izvješće Hrvatske narodne banke i upozoravao u ovoj Sabornici na rizike kredita u švicarskim francima. Evo, sjeća se zastupnik Šuker. Da li me je itko tad podržao? Niko. Dapače, rečeno je da Vujčić želi uskratiti jeftine kredite hrvatskim građanima pa od buhe radi slona, a onda je došao slon.

to se odnosi na Europsku centralnu banku, znači na povećanje …, o tome priča u … sada na skupštini Europske središnje banke i o tome su imali dugu raspravu. Problem je u tome da povećanje toga sa 2 na 4% smanjuje vjerojatnost da se pogodi zero lower …, znači da kamatne stope dođu na nulu i ako nemate visoku stopu obvezne pričuve kao što je HNB ima, onda u toj situaciji više nemate prostora za … monetarne politike. Mi možemo konstantno i dalje smanjivati stopu obvezne rezerve i na taj način osiguravati likvidnost po 0%. Europska središnja banka ima 1% samo stopu obvezne rezerve, prema tome kad lupi u zero lower … kao i FED, onda nema dodatne mogućnosti, znači njegova je ideja, ako dignemo target inflacije sa 2 na 4%, da je manja vjerojatnost da ćemo lupiti u zero lower …, ali zero lower … znači nulta stopa kamata se u prosijeku empirijski pogodi svakih 35 godina. I pitanje je da li povećanje inflacijskog poreza u 35 godina da bi izbjegli jednu epizodu da dođete na 0% se isplati? Većina ekonomista misli da ne. ja mislim da 90% ekonomista će vam reći da se to ne isplati ići zbog toga …, pogotovo zbog toga što se pokazuje da ako i dignete za 2 postotna poena stopu inflacije, varijabilnost inflacije raste. Ako raste varijabilnost inflacije, onda ekonomski agenti na tržištu ju uključuju u dugoročne kamatne stope što u dugom roku povećava kamatnu stopu s kojom radi onda gospodarstvo, tako da. Ali postoje prijepori i među strukom oko toga. Bankarska unija je bila spomenuta. Mi u bankarsku uniju kao HNB ne želimo još ući. Zašto? Zato jer … da nije u interesu Hrvatske da uđemo u bankarsku uniju. Zbog čega to nije u ovom trenutku u interesu Hrvatske? Zbog toga jer se moramo odreći supervizije velikih grupacija, a za uzvrat još uvijek ne dobivamo dovoljno. Znači, kada bi bankovna unija bila potpuna, onako kao što je zamišljena, kada bi se sastojala od zajedničkog nadzornog mehanizma, zajedničkog rezolucijskog sustava koji ima dovoljno novaca da pomogne bankama u problemima i zajedničkog osiguranja depozita, a tu opet mogu povući paralelu na onu inozemnu štednju. Nije loše dobiti inozemnu štednju samo moramo paziti da svaka štednja koja dolazi u Hrvatsku ili koju hrvatske banke u inozemstvu nekome nude, povećava implicitne obveze za hrvatski sustav osiguranja depozita. Znači, kad bi imali kompletnu europsku shemu zajedničko … depozita, onda bih ja kao guverner predložio Vladi da se uđe u bankovnu uniju. Budući da to nije slučaj, ja mislim da to ne bi bio u ovom trenutku dobar potez, ali će Hrvatska svakako ući u bankovnu uniju na putu ulaska u Eurozonu. Međutim, još nije vrijeme, još uvijek mislim da trebamo ostati izvan tog sustava. što se tiče banaka, to uvijek ponavljam, jednostavno banke rade svoj posao, mi radimo svoj posao. svoj posao. HNB ne sjedi na Kreditnom odboru banaka kad oni odlučuju kome će dati kredite, oni su plaćeni za taj posao da odlučuju kome će dati kredite i oni potpisuju rizik. Ljudi ponekad krivo …, a i neke konzultantske kuće, moram priznati, bankama ponekad tvrde kako oni imaju proizvod, kako je kredit proizvod. Ja kažem ne, kredit nije proizvod, to nije pepeljara, to nije ova čaša, to nije kravata, to je rizik. Vi kad dajete kredit, … rizik i to je bitna razlika između onoga što radi banka i što radi netko tko nešto proizvodi i na taj način se prema tom proizvodu treba ponašati. Onog trenutka kad su banke počele tretirati kredite kao proizvode, a jesu prije krize, onda smo imali onako visoku ekspanziju kredita gdje se poticao sales, … /Govornik se ne razumije./ …, koliko ste prodali laptopa, naočala, kravata, tako ste bili …, toliku ste premiju dobili, bonus. I onda imate, i onda zaboravite, gledajte, ali to je rizik, to nije proizvod, to je drugačija karakteristika toga. Tako da je dobro po meni da smo se vratili na realno ocjenjivanje onoga što banke mogu ili trebaju raditi, mi smo digli rezervacije, odnosno politiku ispravaka vrijednosti upravo zbog toga kako bi bili istinitije prikazani rezultati banaka jer kakvog … da vi zbog niskih ispravaka vrijednosti rezervacija prikazujete visoku dobit i isplaćujete tu dobit, a bili smo napadani. Sjećate se da smo prije godinu dana još bili napadani zašto dižemo … . Sad ćemo vidjeti nakon ocijene kvalitete aktive koju provodi Središnja banka europska da li smo mi bili u pravu u HNB-u ili ne. Ja nemam problema, i tad sam tvrdio da smo u pravu i sad tvrdim da smo u pravu. I ubrzo će se opet pokazati tko je bio u pravu. I ništa, za kraj možda da kažem ono što sam rekao na proslavi 20-godišnjice kune, jest frustrirajuće nakon 6 godina recesije ili stagnacije i normalno da se pitamo, a što još tu može napraviti monetarna politika? Ali ako zamislite da imate sliku hrvatskog gospodarstva koju drže četiri vide na zidu, jedna čvrsto drži, tri su labave. Onda se morate pitati koju vidu treba vidati, jer ako budete vidali ovu koja je već zavidana, onda bi mogla i ta pući, onda cijela slika padne. Znači, treba vidjeti one koje nisu zavidane, a ne onu koja još je. Hvala lijepo.

svoje mišljenje. Stanovništvo prezaduženo i da se ka razduživanju stanovništva i tu bilježimo, stanovništvo je sa 128 milijardi došlo na 123 milijarde. Isto tako i trgovačka društva sa 121 milijarde zaduženosti je došlo na 107 milijardi. Naime, kaže se da je stanovništvo prezaduženo, ja bih više rekao da je stanovništvo nezaposleno, stanovništvu i našim sugrađanima padaju plaće i pljuštaju otkazi, to je problem našeg stanovništva. No ono što je ključno što treba detektirati danas u Hrvatskom saboru, a to je razduživanje države. Toga nema, država se zadužuje iz dana u dan sve više, zvono zvoni na uzbunu i to europsko zvono, a bit će bolno kada budemo Hrvatsku državu morali razduživati. Naime, građani naši pokorno se razdužuju, poduzeća isto ali ono što se ne osjeti, ne osjeti se politika Vlade i ne shvaća politika Vlade da jednostavno našem zaduživanju mora se reći stop. Hoćete odgovoriti? Zaključujem raspravu. O izvješću ćemo se izjasniti najvjerojatnije sutra.